Državni zbor je v prejšnjem mandatu sprejel novelo Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki Občini Krško prinaša status mestne občine. V zakonodajnem postopku sta bila k tej predmetni noveli vložena amandmaja, in sicer na pobudo Občine Brežice in Občine Jesenice, da bi status mestne občine dobili tudi ti dve, a predloga nista dobila zadostne podpore. V Občini Brežice so se po omenjenem neuspešnem poskusu odločili za vnovično kandidaturo, zato so pripravili in predložili vse potrebno in zahtevano gradivo v obliki novele zakona, ki jo je v prejšnjem mandatu vložil isti predlagatelj. Tudi ponoven poskus Brežic je bil neuspešen. Predlog zakona, ki je danes pred nami, torej predstavlja že tretji poskus Občine Brežice. Ker je, kot že omenjeno, nedolgo nazaj status mestne občine pridobilo Krško, torej sosednja občina, se postavlja vprašanje, kakšni strategiji bo tokrat pri odločanju o statusu sledil Državni zbor. Res je, da tudi Občina Krško ne izpolnjuje vseh zakonskih pogojev za mestno občino, a je kljub temu prejšnjo sestavo državnega zbora očitno prepričalo dejstvo, da je Posavje vendarle statistična regija, ki bi v prihodnje lahko postala tudi pokrajina, in da je Krško gospodarsko, kulturno in upravno središče posavske regije. Tako je bilo slišati v razpravah prejšnjega sklica državnega zbora. Zato se postavlja upravičeno vprašanje, zakaj predlagatelji prav takšno vlogo pripisujejo tudi Brežicam, ki mejijo na Krško. Po tej logiki torej obe sosednji občini predstavljata gospodarsko, kulturno in upravno središče Posavja. Od takrat pa do danes so se poleg omenjenih pojavili še novi predlogi za podelitev statusa mestne občine, in sicer Trbovlje, Zagorje, Škofja Loka, Slovenska Bistrica. In kaj na to porečejo že omenjene Jesenice, pa Domžale, pa Idrija, Kamnik, Piran, Radovljica, Ravne na Koroškem, občine, ki so v preteklosti ne le izrazile interes, pač pa so bile že obravnavane v postopkih Državnega zbora za pridobitev statusa mestnih občin? Državni zbor ga ni podal nobeni od njih. Vse te občine imajo namreč skupno značilnost, to pa je neizpolnjevanje zakonskih pogojev za podelitev statusa mestne občine. V Sloveniji imajo trenutno 12 mestnih občin. Zakon določa, da mora mesto imeti najmanj 20 tisoč prebivalcev in 15 tisoč delovnih mest. Mesto Brežice je imelo ob koncu leta 2020 po podatkih Statističnega urada nekaj manj kot 7 tisoč prebivalcev, torej daleč od zahtevanih 20 tisoč. Občina Brežice je imela 9 tisoč 993 delovno aktivnih prebivalcev, po delovnem mestu pa jih v občini dela 7 tisoč 71, kar je tudi veliko manj od zahtevanih 15 Ugotovimo lahko, da nobeden od bistvenih pogojev ni dosežen. Občina Brežice torej ne izpolnjuje zakonskih pogojev za dodelitev statusa mestne občine. Res pa je tudi, da malo manj kot polovica mestnih občin, pet med njimi je takih, ne izpolnjuje omenjenih pogojev. To so Slovenj Gradec, Murska Sobota, Nova Gorica, Ptuj in po zadnji spremembi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij tudi Krško. V Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da so se merila pri odločanju o statusu skozi prakso v Državnem zboru spremenila, kar pomeni, da je bil sistem mestnih občin že od začetka oziroma od leta 1994 ter tudi kasneje vseskozi zaznamovan predvsem s političnimi odločitvami aktualnih sestavov državnega zbora, tako glede pristojnosti in nalog oziroma zasnove mestne občine kot tudi pogojev za pridobitev tega statusa. Zasnova mestne občine temelji na predpostavki, da v Sloveniji soobstajata dva tipa občin, navadne in mestne. Slednje naj bi imele več pristojnosti, vendar ustavna norma ni bila nikoli izpeljana. Mestna občina lahko opravlja svoje z zakonom določene naloge tudi iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. To pomeni, da je mogoče na mestno občino z zakonom prenesti samo tiste naloge, ki se nanašajo na mesto kot večje urbano naselje. Dosedanji zakonodajni poizkusi, s katerimi so se opredeljevale dodatne naloge oziroma dodatne pristojnosti mestnih občin, so bili neuspešni. V Poslanski skupini Svoboda se strinjamo s tem, da bi bil že čas, da se ponovno lotimo ureditve položaja statusa in nalog mestnih občin, pa tudi postopka za pridobitev statusa in spremembo pogojev za pridobitev. V nasprotnem primeru se bodo zaradi ravnanja Državnega zbora v prejšnjem mandatu tovrstni predlogi vrstili kot po tekočem traku. V Poslanski skupini Svoboda, vse dokler normativni pogoji za naloge, pomembne za razvoj mest oziroma mestnih občin, postopek ustanovitve in pogoji za dodelitev statusa mestne občine ne bodo spremenjeni, tovrstnih predlogov ne bomo podpirali. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Izvolite, gospod Andrej Hoivik. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Kot je bilo že danes večkrat omenjeno, je trenutno v Sloveniji 12 občin, ki imajo status mestne občine. To predstavlja slabih 6 % od vseh občin, ki jih imamo v Sloveniji kar 212. Trenutno veljavni zakon iz leta 1994 je zagotovo zastarel, kljub temu pa mestne občine, kot so Murska Sobota, Nova Gorica, Ptuj in Slovenj Gradec v času podelitve statusa mestne občine, torej v letu 1994, same več ne izpolnjujejo zakonskih pogojev. Občina Brežice je svojo prvo pobudo Državnemu zboru podala že leta 2005, torej pred 17 leti. Na območju Občine Brežice deluje 10 vrtcev, devet osnovnih šol, dve srednji šoli, ki vpisujeta šest izobraževalnih programov srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe, imajo tudi višjo šolo, ki izvaja dva višješolska strokovna programa, in eno fakulteto. Občina je ustanoviteljica 15 javnih zavodov, enega javno-gospodarskega zavoda in enega javnega podjetja. V občini imata sedež tudi regijska splošna bolnišnica in muzej. Mesto Brežice je že danes močno upravno, izobraževalno in zdravstveno središče, saj ima tu svoj sedež skoraj 50 tako državnih kot lokalnih institucij. Občina Brežice se po številu prebivalcev med mestnimi občinami uvršča na deveto mesto, kjer imajo mestne občine Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec manjše število prebivalcev. Občina Brežice je stičišče transportnih poti, kjer poteka avtocestna povezava Ljubljana–Zagreb, železniška povezava Ljubljana–Dobova z dvema železniškima postajama, kjer je na enem lociran tudi mednarodni železniški prehod. Če pogledamo koalicijsko pogodbo aktualne vlade, teži k decentralizaciji in regionalnemu razvoju, želite tudi ustanoviti ministrstvo, ki se bo ukvarjalo z evropskimi sredstvi in regionalnim razvojem, kar je trenutno uvrščeno v ministrstvo za gospodarski razvoj. Zdi se mi, da se moramo v Sloveniji, v tem parlamentu začeti tudi bolj podrobno pogovarjati, ali je še veljavni zakon o ustanovitvi občin aktualen, torej sta ta dva pogoja, 20 tisoč prebivalcev in 15 tisoč delovnih mest, kolikor mora imeti občina, da pridobi status mestne občine, še vedno aktualna. Tu se zagotovo strinjamo tudi s predhodnico. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke enotno podpiramo predlog, ki je pred vami, torej da v prvi obravnavi sprejmemo ta predlog zakona in s tem omogočimo Občini Brežice, da dobi ta status kot 13. občina. S tem bomo tudi večali decentralizacijo in skladen regionalni razvoj. V Slovenski demokratski stranki bomo torej enotno podprli, da je zakon skladen in da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.

Vsekakor tudi tukaj sledimo mnenju Združenja mestnih občin. Prepričani smo sicer, da občine na splošno zelo dobro delujejo ne glede na to, kako so velike ali majhne, oziroma ne glede na to, h kateremu združenju so priključene. Zakaj dobro delujejo? Zato ker župani in občinski sveti prihajajo res direktno s terena in točno vedo, kateri so tisti problemi, za katere jih njihovi občanke in občani potrebujejo, da jih rešijo. Ja, mestne občine so nekaj posebnega. Najprej: dobro delujejo. Zakaj dobro delujejo? Zato ker jih družijo zelo podobni problemi in seveda vrednote in zato ker je to število za zdaj še obvladljivo. Omenjeno je že bilo, da druži mestne občine odgovornost do svojih prebivalcev nekoliko drugače kot manjše občine. Torej, to prestižno ime za sabo potegne odgovornost. Recimo velika odgovornost je urejanje prometa v sedanjem času, sploh mobilnost in načrtovanje prostora, pa seveda skupna skrb recimo za razvoj kulture, knjižnice, muzeje in tako naprej. Res je, da je Državni zbor v preteklosti sprejel spremembo zakona in je določil ime mestna občina tudi Mestni občini Krško. Pri tem je seveda treba jasno povedati, da ta občina ni izpolnjevala pogojev, in tudi občina, o kateri se pogovarjamo danes, to so Brežice, žal v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi ne izpolnjuje pogojev. Zanimivo je, da je eden od pogojev tiste numerične so že našteli moji predhodniki – da gre za gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja, to se pravi širše regije. Na tem območju imamo že občino Krško. Občina Brežice je sosednja občina, torej prihaja iz iste regije. Združenje mestnih občin, ki res dobro deluje, je že večkrat na zakonodajalca naslovilo pobudo, da najprej pravzaprav konča oblikovanje teh mestnih občin oziroma jim da z zakonom izvorne naloge, ki jih določa 141. člen Ustave, kjer je zapisano, da mestna občina opravlja kot svojo izvorno, to se pravi z zakonom določeno nalogo, iz državne pristojnosti, ki se nanaša na razvoj mest, o tem sem pa že prej govorila. Zato bi bilo dobro, da bi morda, preden bi podeljevali nove statuse novim občinam in pri tem ne upoštevali zakonodaje, napisali ta zakon, torej zakon o mestnih občinah. Mestne občine so šle še dlje. Lansko leto so na zakonodajalca naslovile to pobudo in tudi same že napisale nabor nalog, za katere mislijo, da jim v skladu s 141. členom Ustave pripadajo oziroma bi jih morale izvrševati. Seveda pričakujejo, da bo zakonodajalec tudi enkrat prišel pred občine, pred mestne občine in kasneje tudi pred poslanke in poslance z zakonom, ki bo te naloge jasno opredeljeval. Zaradi tega v Novi Sloveniji ne moremo podpreti tega predloga, zaradi vsega, kar sem povedala. Dejansko si pa želimo, da bi se proces lokalne samouprave nadaljeval z ustanovitvijo pokrajin, za katere vsi vemo, da so v da so v procesu nastajanja dolgo, predolgo. Sama prihajam s ponosom iz Mestne občine Novo mesto, ki izpolnjuje vse pogoje. Dejstvo je, da vam lahko iz prve roke povem, da je delo mestnih občin naporno, in kot sem rekla, odgovorno. Zato je prav, da v tem trenutku ostane takšno število občin, ki bo še zagotavljalo neko smotrno usklajevanje tako na področju nalog kot tudi na področju sodelovanja županj in županov mestnih občin tako, kot poteka sedaj – vzorno. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona, vendar ugotavljam, da k razpravi ni prijavljen nihče, zato prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Ali želita besedo? Ne. Želi besedo predlagatelj? Ne. Ugotavljam, da še nismo izčrpali časa za razpravo. Ali želi še kdo razpravljati? Ne. S tem zaključujem splošno razpravo. O Predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. junija, v okviru glasovanj. S tem zaključujem tudi to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Andrejo Hoiviku. Izvoli.

besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami je prva obravnava sprememb Zakona o državni upravi. Gre za predlog, ki sledi ciljem na področju digitalizacije in vzpostavitve centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog. Predlagamo spremembo 74. člena, ki ureja centralni imenik, in sicer sledi cilju vzpostavitve centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog. S predlogom se vzpostavlja pravno podlago za učinkovitejše izvajanje nekaterih kadrovskih postopkov za podporo izvajanja politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, kar bo omogočilo učinkovitejše vodenje in upravljanje zaposlenih na kadrovskem področju. Zagotavlja tudi podporo vodenju in odločanju pri strateškem načrtovanju kadrovske politike. Poleg centralnega imenika se za potrebe vodenja kadrovskih postopkov predlaga vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje s kadri, pa tudi vzpostavitev pravne podlage za pridobivanje podatkov iz centralne kadrovske evidence s strani organov državne uprave za namen izvajanja kadrovskih postopkov, ki bodo informacijsko podprti v okviru informacijskega sistema za upravljanje s kadri. Iz centralne kadrovske evidence bodo v informacijski sistem za upravljanje s kadri preneseni podatki, ki so potrebni za izvajanje kadrovskih postopkov v okviru politike upravljanja s kadrovskimi viri. Povezovanje bo izvajano tako, da se podatki prenesejo na podlagi davčne številke, ki sama po sebi ni govoreča in iz njene sestave ni mogoče ugotoviti podatkov, kot jih je mogoče ugotoviti iz EMŠO. Poleg podatkov, ki bodo preneseni iz centralne kadrovske evidence, bo v informacijskem sistemu tudi zapis letnega razgovora, vključno z ugotovitvami glede karierne in strokovne usposobljenosti javnega uslužbenca, in sicer toliko časa, dokler bo javni uslužbenec imel istega nadrejenega vodjo. Glede na navedeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagamo, da novelo Zakona o državni upravi v prvi obravnavi podprete. HOT: Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade gospodu državnemu sekretarju Juretu Trbiču. Izvolite.

podpredsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke, poslanci! Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je z dopisom številka 020-01/22-3 z dne 13. maja letos v mnenje Vladi Republike Slovenije posredovala Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi, prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Ključni predlog je sprememba 74.č člena, ki ureja centralni imenik. Predlagana rešitev res vzpostavlja pravno podlago za učinkovitejše izvajanje nekaterih kadrovskih postopkov za podporo izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, kar bo omogočilo učinkovitejše vodenje in upravljanje zaposlenih na kadrovskem področju. Poleg centralnega imenika se za potrebe vodenja kadrovskih postopkov predlaga še vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje s kadri skladno s 84. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, pa tudi vzpostavitev pravne podlage za pridobivanje podatkov iz centralne kadrovske evidence s strani organov državne uprave za namen izvajanja kadrovskih postopkov, ki bodo informacijsko podprti v okviru informacijskega sistema za upravljanje s kadri. Vsebinsko gre za popolnoma enak predlog zakona, kot ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije posredovala Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 704-26/2022/5 z dne 3. februarja letos. V zvezi s predlogom zakona je Ministrstvo za javno upravo dne 22. 6. letos v obravnavo na Vlado poslalo predlog mnenja Vlade, v katerem ugotavlja, da se s predlagano spremembo zakona sicer res vzpostavlja pravna podlaga, potrebna za podporo omenjenemu informacijskemu sistemu, vendar pa v okviru ministrstva v tem trenutku potekajo številne druge aktivnosti, s katerimi je povezano oblikovanje rešitev oziroma predlogov za spremembe in dopolnitve določb celotnega osmega poglavja Zakona o državni upravi, ki ureja elektronsko poslovanje uprave. Vsebino, ki jo ureja to poglavje, bi bilo glede na izkušnje iz prakse na določenih mestih treba urediti precej bolj racionalno in bolj razumljivo, predvsem pa celovito. Zato Vlada temu predlogu zakona nasprotuje. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda. Izvolite, kolegica gospa Tereza Novak. TEREZA Hvala za besedo. V Poslanski skupini Svoboda podpiramo ukrepe v smeri vzpostavitve sodobnega informacijskega sistema znotraj organov državne uprave oziroma znotraj javnega sektorja. Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi predvideva nadaljevanje digitalizacije posameznih postopkov pri upravljanju s kadrovskimi viri. Med drugim bo vodjem, zaposlenim in ostalim uporabnikom prihranil čas, omogočil optimizacijo kadrovskih postopkov in učinkovitejše upravljanje s kadri. Predlog zakona prinaša rešitve, ki so v skladu s Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 in strategijo razvoja Slovenije 2030, iz katerih je razvidno zasledovanje ciljev na področju prenove in posodobitve javne uprave z namenom povečanja učinkovitosti. Je pa nenavadno, da gre v tem primeru za opozicijski poslanski zakon. Vzpostavlja namreč pravno podlago za izrazito tehnične rešitve za projekte, ki jih izvaja in koordinira pristojno ministrstvo oziroma Vlada Republike Slovenije. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je predlagateljstvo tovrstne zakonodajne materije potrebno prepustiti izvršilni veji oblasti, ki je zadolžena za izvajanje politike in konkretnih ukrepov na tem področju. Vlada v svojem mnenju k predlogu zakona poudarja, da predloga zakona ne podpira in da bi bilo potrebno vsebino, ki ureja to zakonsko poglavje, glede na izkušnje iz prakse na določenih mestih urediti bolj racionalno, bolj razumljivo, predvsem pa celovito. Na pristojnem ministrstvu zato pripravljajo svoj predlog zakona, ki bo zajel tudi te spremembe. Poslanke in poslanci Svobode pritrjujemo takšnemu stališču Vlade, zato ne bomo podprli sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Suzana Lep Šimenko. Izvoli. Najlepša hvala, predsedujoči. Novela Zakona o državni upravi sledi ciljem digitalizacije, saj vzpostavlja kadrovsko bazo vseh zaposlenih v javnih upravi z opisom del in nalog. Vzpostavlja se centralni imenik za potrebe vodenja kadrovskih postopkov in predlaga se vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje s kadri ter tudi vzpostavitev pravne podlage za pridobitev podatkov iz centralne kadrovske evidence. Povezovanje centralne kadrovske baze bo potekalo na podlagi davčne številke, ki sama po sebi ni govoreča, kot je na primer EMŠO. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo predlog zakona seveda podprli. Hvala. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati,

V Novi Sloveniji mislimo, da gre za zakon, ki bi lahko prispeval k večji učinkovitosti javne uprave, kar si seveda vsi želimo. želimo. Ministrstvo, pristojno za javno upravo, bi vzpostavilo informacijski sistem, ki bi bil podpora izvajanju politike zaposlovanja, upravljanja s kadrovskimi viri in s tem seveda učinkovite uprave. Namen obdelave osebnih podatkov v informacijskem sistemu za upravljanje s kadri je torej učinkovita podpora vodenju kadrovskih postopkov in nasploh vodenju v v državni upravi. V informacijskem sistemu za upravljanje s kadri bi se iz centralne kadrovske evidence državne uprave, ki se vodi v okviru informacijskega sistema MFERAC, za javnega uslužbenca prenesli podatki, ki so v upravljanju posameznega organa državne uprave in so potrebni za izvajanje kadrovskih postopkov, v okviru politike upravljanja s kadrovskimi viri pa bi se prenesli podatki o imenu in priimku, delovnem mestu, nazivu, elektronskem naslovu in tako naprej. Zelo pomembno je, da bi se v isti evidenci vodili tudi načrtovano izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, spremljanje kariere in recimo letni razgovori. Zdi se nam pomembno, da bi se podatki iz centralnega registra izbrisali takoj, ko ko bi uslužbenci zapustili delovno mesto v javni upravi. Če povzamem, zakaj bomo v Novi Sloveniji zakon podprli. Zato

Cilj vzpostavitve informacijskega sistema za upravljanje s kadri pa je tudi krepitev strateško naravnane kadrovske politike in krepitev razvoja vodstvenih funkcij v organih državne uprave, kar bo po našem prispevalo, kot smo že rekli, k učinkovitejšemu opravljanju nalog in storitev za uporabnike. Hvala lepa. Hvala. Še zadnje stališče poslanskih skupin, Poslanska skupina Levica, gospa Nataša Sukič. Izvolite. Hvala, predsedujoči, za besedo. Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi vzpostavlja pravno podlago za pridobivanje podatkov iz centralne kadrovske evidence, kar naj bi omogočilo optimalno uporabo informacijskega sistema za upravljanje s kadri, ki bo podpiral vodje, zaposlene in kadrovske službe na področju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave in omogočal učinkovitejše upravljanje zaposlenih oziroma njihov karierni razvoj, večjo povezanost postopkov upravljanja zaposlenih in preglednost informacij s področja upravljanja zaposlenih. Cilji predlagane vzpostavitve pravne podlage so torej optimizacija delovnih postopkov, zmanjšanje obsega administrativnega dela, preprečitev vnosa napačnih podatkov, prihranek časa. S tem predlogom se torej spreminja 74.č člen, ki ureja centralni imenik. MJU je v okviru projekta MUZA že vsebinsko prenovilo in nadgradilo kadrovske postopke, ki pomenijo podporo in so hkrati sestavni del politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave. MJU pravkar že dela tudi na informacijski podpori kadrovskih postopkov, s čimer zasleduje tudi razvojne cilje glede digitalizacije državne uprave. Predlog, ki je pred nami, bi bilo glede na izkušnje iz prakse na določenih mestih potrebno urediti racionalneje, na nek bolj razumljiv način, predvsem pa celoviteje. Glede na to, da, kot rečeno, MJU že prenavlja in nadgrajuje kadrovske postopke in jih tudi digitalizira, je predlog, ki je pred nami, brezpredmeten. Verjetno samo še en manever stranke SDS več, kako zamašiti predal z zakonskimi predlogi, ki ne prinašajo nikakršne dodane vrednosti, ali celo zakoni, ki so s svojimi podtaknjenci in nesmisli pogosto za državo škodljivi, pa tudi če so kdaj benigni. Recimo, da ta je, da je ta zgolj in edinole mašilo. Kot rečeno, ta predlog je brezpredmeten, ne prinaša dodane vrednosti in ga v Levici seveda ne bomo podprli. Hvala lepa. KRIVEC: Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona.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

Vidim, da ne, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločili v okviru glasovanj v sredo, 29. 6. 2022. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. gostje z ministrstva! Pred nami je obravnava predloga deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini.

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Evropski parlament je dne 19. maja 2022 ob upoštevanju prejšnjih resolucij ter priporočil v zvezi z Ukrajino in Rusijo ter seveda ob upoštevanju temeljnih aktov Organizacije združenih narodov in Ženevskih konvencij in Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča sprejel Resolucijo o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Iz same resolucije izhaja, da pričakuje podporo tudi držav članic, se pravi parlamentov držav članic, in zaradi tega predlagamo, da se ta v ustrezni deklaraciji tudi izrazi. Zato smo predlagali deklaracijo o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Besedilo same resolucije, ki jo je sprejel Evropski parlament, navaja, da bi bila potrebna ustanovitev posebnega mednarodnega sodišča za kaznovanje agresije nad nad Ukrajino, agresije, ki ji z izjemo dogajanj na Balkanu v nekdanji Jugoslaviji ni primerjave vse od druge svetovne vojne in ki predstavlja prvo res totalno vojno na evropskih tleh, ki seveda za sabo potegne tudi vojne zločine, in ve se, kdo je tam agresor. Vendar Mednarodno kazensko sodišče ob tem nima pristojnosti, kajti vse države, ki so vpletene, niso ratificirale ustreznih aktov, zato bi bila potrebna ustanovitev posebnega mednarodnega sodišča za kaznovanje agresije nad Ukrajino, se pravi za točno ta namen, kar mednarodno pravo omogoča. K temu želi Evropska unija zagotoviti vse ustrezno za njegovo ustanovitev in seveda za ustrezno delo. Prvi in temeljni pogoj, da se tako delo ustrezno opravi, je, da se ohrani dokaze o vsem, kar se tam dogaja. Sama resolucija je bila sprejeta neposredno po informacijah, ki so prišle iz Buče in še nekaterih drugih krajev, o zločinih nad civilisti, pa tudi že sicer sam potek dogajanja, posnetki, ki so pričali o uporabi vojnih sredstev, ki so orožje za množično uničevanje, ki so nedopustna po mednarodnem pravu, še posebej pa za uporabo nad civilnimi objekti, nad civilisti. Vse to priča, da je brez dvoma do vojnih zločinov prihajalo in prihaja. Da bi lahko te ustrezno raziskali in da bi doživeli pravi epilog tam, kamor sodijo, to je na mednarodnem sodišču, ki bi, še enkrat poudarjam, moralo biti posebej ustanovljeno za ta namen, pa je seveda nujno, da se te dokaze zbere in da se jih ustrezno zaščiti in ohrani. brez dokazov nadaljnji postopek ni možen. Zaradi tega tudi v sami resoluciji predvidevajo, da bi se v samo delo vključil tudi tožilec mednarodnega sodišča. Tudi to v naši resoluciji pozdravljamo in seveda podpiramo. Posebej pa pozivamo Vlado Republike Slovenije, da tudi ona sledi priporočilom o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini in se pridruži skupni preiskovalni skupini skupini Litve, Poljske in Ukrajine, ki jo bo usklajeval Eurojust in v kateri bo prvič udeležen tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča, kar bi olajšalo preiskave in pregon v sodelujočih državah, zagotovo pa tudi dvignilo raven zaupanja v tako institucijo. V razpravi, ki je bila na odboru, je sicer prišlo do sprejetja amandmajev, ki jih je predlagala koalicija. Delno, malo razvodenijo sicer zelo jasno dikcijo deklaracije, ki smo jo predlagali, vendar še vedno ohranjajo poudarek, se pravi podporo temeljnim ciljem. Vendar po drugi strani črtajo besedilo same resolucije, za katero smo želeli, da se objavi zraven, kajti to je smiselno, zato da se vsakdo lahko s to takoj seznani, da je jasno, za kaj v resnici gre, v olajšavo državljankam in državljanom, vsem, ki bi se želeli s to stvarjo seznaniti in kakorkoli sodelovati. Vendar se je sedaj to črtalo. Prišlo pa je potem do nekoliko komičnega zapleta, ko se je ugotovilo, da se sklicuje na nekaj, kar še ni bilo objavljeno. To je seveda nauk, da v takih primerih ni dobro iti na prestiž. Tukaj bi bili potrebni sodelovanje, enotnost, odločenost, da se kaj takega, kar se dogaja v Ukrajini, nikjer v Evropi ne sme več ponoviti. Iz tega razloga predlagatelji seveda štejemo, da je ta predlog ustrezen in da je resolucija, ki je sprejeta, dobra podlaga za to, da se stvari pripelje prej ali slej tja, kamor sodijo – na mednarodno sodišče. Predlog deklaracije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Leni Grgurevič. Hvala lepa. Predstavljam poročilo Odbora za pravosodje k predlogu deklaracije. Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi izpostavil, da je Evropski parlament sprejel resolucijo, s katero obsoja agresijo nad Ukrajino ter poziva EU, naj sprejme vse potrebne ukrepe v mednarodnih in pred sodišči v podporo pregonu ruskega in beloruskega režima. Sprejeto besedilo poziva EU, naj podpre ustanovitev posebnega mednarodnega sodišča za kaznovanje agresije nad Ukrajino, za katerega Mednarodno kazensko sodišče nima pristojnosti in pred katerim bi obravnavali ruske politične voditelje in vojaške poveljnike ter njihove zaveznike. Izpostavil je, da je eden glavnih razlogov, zaradi katerih je Evropski parlament sprejel resolucijo, v tem, da obstaja resna nevarnost, da bodo zaradi nadaljevanja sovražnosti dokazi, ki so povezani z vojnimi zločini, uničeni. Predlagatelji so zato predlagali, da Državni zbor izrazi podporo resoluciji v celoti in brez pridržkov. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila, da resolucija sicer vključuje tudi pozive, vendar ti niso naravnani k sprejetju aktov, v katerem bi države članice njeno vsebino ponovno podprle in povzele, ampak k oblikovanju konkretnejših zakonodajnih in drugih ukrepov, s katerimi bi se zagotovilo pomoč pri preiskavi in pregonu. Posledično bi bilo treba v prvem odstavku I. točke sklicevanje na poziv v resoluciji opustiti. Nadalje je opozorila, da ob dovolj jasnem in določnem sklicevanju predlagano povzemanje celotnega besedila resolucije v predlog deklaracije ni le nepotrebno, ampak je tudi neustrezno. V okviru postopka obravnave bi se namreč lahko v besedilo resolucije vsebinsko posegalo z amandmaji, kar bi bilo očitno nedopustno. Državni sekretar na ministrstvu je predstavil pisno mnenje Vlade in poudaril, da Vlada podpira cilje resolucije, torej čimprejšnje končanje vojaške agresije. V tem okviru pozdravlja pozive k nujnosti medsebojnega sodelovanja pristojnih organov z namenom preiskave zločinov, ki so bili storjeni, in zagotavljanja kapacitet za njihovo nemoteno in neodvisno delovanje. Med drugim je izpostavil, da je odločen kazenskopravni odziv na dogajanje v Ukrajini nujen in v tem oziru so cilji ustrezni. Za ukrepanje na kazenskopravnem področju pa je predhodno potrebna temeljita preučitev učinkov na pravice posameznikov in skladno s temeljnimi načeli kazenskega prava. Za dosego ciljev resolucije je bistveno, da vsi sprejeti ukrepi tudi v praksi dosežejo svoj namen, kar pomeni, da morajo imeti nesporno pravno podlago in biti ustavno skladni. Le na ta način bo mogoče dolgoročno doseči, da bodo zbrani dokazi dejansko lahko uporabljeni za dokazovanje domnevnih kaznivih dejanj ter da bodo posegi v temeljne pravice posameznikov vzdržali sodno presojo. Poleg tega je treba poskrbeti, da ne bo prišlo do nejasnosti ali celo nasprotij med pristojnostmi posameznih pravosodnih organov. Iz navedenih razlogov Vlada v tem trenutku še ne more brez pridržka podrobneje preučiti vpliva na slovenski pravni red in podpreti celotnega besedila resolucije, kot je bilo predlagano. predlagano. Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve je izpostavila, da Policija vseskozi aktivno sodeluje z Europolom pri preprečevanju in boju proti mednarodnim zločinom zoper človečnost. Tako je bila že podana pobuda za ustanavljanje delovne skupine znotraj Europola, ki bi vključevala strokovnjake za spremljanje in tekoče preiskovanje kaznivih dejanj zoper človečnost v Ukrajini. Strokovnjaki iz različnih držav bodo delovali na preiskovalnih nalogah Mednarodnega kazenskega sodišča v Ukrajini ali katerikoli drugi državi EU. V razpravi je bila s strani Poslanske skupine Svoboda izražena načelna podpora ciljem, ki jih zasleduje resolucija. Poudarjeno pa je bilo, da je v povezavi s tem potrebno na mednarodni ravni profesionalno in neodvisno preiskati in obravnavati vsa vojna hudodelstva in zločine ne glede na to, kdo ali kje je agresor, cilj pa mora biti cilj pa mora biti ugotoviti morebitne primere kršenja mednarodnega vojnega in humanitarnega prava ter doseganje pravice za vse žrtve. Glede vsebine predloga deklaracije je bilo izraženo mnenje, da je v preteklosti Državni zbor že obravnaval resolucije različnih mednarodnih organizacij, katerih članica je Slovenija, vendar ni praksa, da bi se do tovrstnih aktov opredeljevali v smislu podpore s sprejetjem nacionalnega akta. S to prakso bi bilo smiselno nadaljevati, zato so bili s strani koalicijskih poslanskih skupin predlagani amandmaji, po katerih bi se Državni zbor z resolucijo v osnovi seznanil, hkrati pa vseeno poudaril podporo njenemu ključnemu namenu in cilju. S strani Poslanske skupine SDS je bilo izraženo mnenje, da ni potrebe po spreminjanju predloga, da predlagani amandmaji osnovnega besedila ne bi izboljšali, ampak bi ga omilili. Kljub temu so napovedali podporo besedilu, če bodo amandmaji sprejeti. Tako je potem odbor sprejel amandmaje, ki se v bistvenem glasijo tako, da se v naslovu deklaracije besedilo »o podpori resoluciji« nadomesti z besedilom »o seznanitvi z resolucijo«. Posledično se spreminjajo tudi ostale točke v istem smislu, torej da se Državni zbor Republike Slovenije seznani z resolucijo in s seznanitvijo izraža podporo ciljem resolucije. Prav tako bo celotno besedilo resolucije objavljeno med sprejetimi akti oziroma v Uradnem listu Evropske unije, III. točka pa se črta. Hvala. Hvala tudi vam za predstavitev. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade dr. Sebastjanu Zbičajniku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za pravosodje. Izvolite. Spoštovane, spoštovani! Naj vam na kratko predstavim stališče Vlade Republike Slovenije glede predloga deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev Vlada vsekakor podpira cilj, ki ga zasleduje resolucija, to je čimprejšnje končanje vojaške agresije Ruske federacije na Ukrajino. Pozdravljajmo pozive k nujnosti medsebojnega sodelovanja pristojnih organov z namenom preiskave zločinov, ki so bili storjeni med agresijo, in zagotavljanje kapacitet za njihovo nemoteno in neodvisno delovanje. Podpiramo tudi odločen kazenskopravni odziv in ukrepe, ki bodo zanj potrebni, pod pogojem, da bodo vsi sprejeti ukrepi utemeljeni, učinkoviti in skladni s temeljnimi načeli vladavine prava, spoštovanjem visokih standardov varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter s skupnimi evropskimi vrednotami. Obenem pa bomo prinašali dodano vrednost v primerjavi z obstoječim sistemom. Odločen kazenskopravni odziv na dogajanje v Ukrajini, ki bo omogočil najširši možen obseg mednarodnega sodelovanja že v fazi preiskav in poznejših kazenskih postopkov glede hudodelstev, je nujen. V tem oziru so cilji resolucije ustrezni. Za ukrepanje na kazenskopravnem področju je predhodno potrebna temeljita preučitev učinkov na pravice posameznikov in skladnosti s temeljnimi načeli kazenskega prava. Za dosego cilja resolucije je bistveno, da vsi sprejeti ukrepi tudi v praksi dosežejo svoj namen, kar pomeni, da morajo imeti nesporno pravno podlago in biti ustavno skladni. Le na ta način bo mogoče dolgoročno doseči, da bodo zbrani dokazi dejansko lahko uporabljeni za dokazovanje domnevnih kaznivih dejanj ter da bodo posegi v temeljne pravice posameznikov vzdržali sodno presojo z vidika nujnosti in sorazmernosti. Sicer bo učinek ravno nasproten in bodo ukrepi možnosti za sodelovanje zaradi nejasnosti in pravne nevzdržnosti zgolj ovirali. Poleg tega je treba poskrbeti, da ne bo prišlo do nejasnosti ali celo nasprotij med pristojnimi posameznimi pravosodnimi organi. Iz navedenih razlogov Vlada v tem trenutku še ne more brez pridržka podrobnejše preučitve vpliva na slovenski pravni red podpreti celotnega besedila resolucije, kot je to predvideno v drugem odstavku I. točke predloga deklaracije. V zvezi s pozivom Vladi, naj se pridruži skupni preiskovalni skupini, kot izhaja iz tretjega odstavka I. točke predloga deklaracije, je treba izpostaviti, da skupno preiskovalno skupino sestavijo pristojni organi dveh ali več držav za določen namen izvajanja kazenskih preiskav in za omejen čas, zlasti kadar so preiskave kaznivih dejanj težavne in zahtevajo povezovanje z drugimi državami ali ko organi več držav preiskujejo kazniva dejanja, pri katerih okoliščine primera zahtevajo njihovo usklajeno ukrepanje. Gre torej za obliko sodelovanja pristojnih pravosodnih in drugih organov, vključno z Agencijo EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, Eurojust, v konkretnih primerih, ne pa splošno sodelovanje na strokovni, še manj na politični ravni. Sporazum o ustanovitvi in delovanju skupne preiskovalne skupine tako za vsak primer posebej sklene generalni državni tožilec po predhodni pridobitvi menja generalnega direktorja Policije. Vlada torej pri teh povsem operativnih odločitvah nima posebne vloge ali pristojnosti. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, gospod Jožef Lenart. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi ter gostje z ministrstva! Pred nami je obravnava predloga deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Ker pa je na matičnem delovnem telesu koalicija izglasovala amandmaje, ki so spremenili tudi naslov samega akta, se sedaj novi naziv glasi Predlog deklaracije o seznanitvi z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Naj takoj na začetku poudarim, da je s to spremembo naziva iz podpore v seznanitev večina na matičnem delovnem telesu, povsem nepotrebno, to zelo pomembno deklaracijo naredila vsaj v naslovu ohlapno in razvodenelo. S to resolucijo torej Evropski parlament poziva Unijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe v mednarodnih postopkih in pred sodišči v podporo pregonu ruskega in beloruskega režima za vojna hudodelstva, zločine proti človeštvu, genocid in agresijo. Te preiskave in posledični pregon bi morali veljati tudi za vse pripadnike ruskih oboroženih sil in vladne uradnike, ki sodelujejo v vojnih zločinih. Sprejeto besedilo resolucije poziva Unijo, naj podpre ustanovitev posebnega mednarodnega sodišča za kaznovanje agresije nad Ukrajino, za katerega Mednarodno kazensko sodišče nima pristojnosti in pred katerim bi obravnavali ruske politične voditelje in vojaške poveljnike ter njihove zaveznike. Poslanke in poslanci ob tem želijo tudi, da Evropska unija čim prej zagotovi vse potrebne človeške in proračunske vire ter upravno, preiskovalno in logistično podporo, potrebno za ustanovitev tega sodišča. Po mnenju Evropskega parlamenta poročila o grozodejstvih, kot so vsesplošno obstreljevanje mest, prisilne deportacije, uporaba prepovedanega streliva, napadi na civiliste, ki bežijo po vnaprej dogovorjenih humanitarnih koridorjih, usmrtitve in spolno nasilje pomenijo kršitve mednarodnega humanitarnega prava in bi lahko pomenila vojna hudodelstva. Poslanke in poslanci torej pravijo, da se ta doslej niso preganjala in so nekaznovana. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta ob tem tudi poudarjajo, da mora Evropska unija hitro ukrepati, saj obstaja resna nevarnost, da bodo zaradi nadaljevanja sovražnosti dokazi, povezani z vojnimi zločini, uničeni. V celoti torej podpirajo preiskavo tožilstva Mednarodnega kazenskega sodišča in delo preiskovalne komisije Urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice ter neodvisnih organizacij civilne družbe in ukrajinskih organov, ki si prizadevajo za zbiranje dokazov. Poslanke in poslanci pozdravljajo ustanovitev skupne preiskovalne skupine na pobudo Litve, Poljske in Ukrajine, ki jo usklajuje Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, Eurojust, v kateri bo sodelovalo tožilstvo Mednarodnega kazenskega sodišča, ter spodbujajo tudi druge države članice, da se pridružijo tej skupini. Deklaracija o podpori Evropskega parlamenta tako govori o tem, da se Državni zbor pridružuje skupnim prizadevanjem in pozivom, izraženim v Resoluciji Evropskega parlamenta o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Državni zbor navedeno resolucijo podpira v celotnem besedilu in brez pridržkov. S podporo resoluciji pozivamo Vlado Republike Slovenije, da tudi ona sledi priporočilom iz Resolucije Evropskega parlamenta o boju proti kaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini in se pridruži skupni preiskovalni skupini Litve, Poljske in Ukrajine, ki jo bo usklajeval Eurojust in v kateri bo prvič udeležen tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča. Aktivnosti slovenske Policije so skladno s s kazenskim pravilnikom usmerjene predvsem v zbiranje obvestil in zavarovanje dokazov od beguncev iz Ukrajine, ki so v Republiki Sloveniji podali vlogo o začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine. Slovenska Policija je doslej že obravnavala eno kaznivo dejanje vojnega hudodelstva na škodo dveh državljanov Ukrajine in pri tem podala poročilo na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu. Vlada ob tem ugotavlja, da z zgoraj opisanim slovenska Policija že izvaja potrebne aktivnosti v smislu podpore boju porti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. A vendarle bi slovenska Policija morala pri odkrivanju kaznivih dejanj vojnega hudodelstva biti še bolj proaktivna, zlasti pri zavarovanju dokazov, storjenih pri teh vojnih zločinih, med katerimi so tudi fizične poškodbe beguncev in seveda tudi poškodbe na vozilih in tako naprej. Torej ljudi, ki so poiskali zaščito in jo tudi našli v Republiki Sloveniji. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini soglasno podprli. Ker resolucijo podpiramo in rusko agresijo najostreje obsojamo, ni potrebe, da bi se tega sramovali in naziv akta spreminjali v seznanjanje z resolucijo. Hvala. Hvala. Mag. Janez Žakelj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. Najlepša hvala, gospod podpredsednik, za besedo. Spoštovani predstavnik Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji smo trdno prepričani, da je kakršnokoli nasilno spreminjanje meja v Evropi kadarkoli, sploh pa v 21. stoletju, nedopustno. Kljub različnim stališčem, izraženim s strani slovenskih civilnodružbenih [organizacij] o vojni v samostojni in neodvisni Ukrajini ni dvoma, da je ruska vojaška agresija neizzvana, nezakonita in neupravičena. Nedostojno je relativizirati rusko agresijo s širitvijo zveze Nato na vzhod. Vse države so k članstvu v Nato pristopile samostojno, ker se glede na zgodovinske izkušnje jasno zavedajo, da svojo varnost lahko zagotovijo samo v okviru zavezništva Nato. Zato v Novi Sloveniji odločno podpiramo kolektivno obrambo, h kateri mora odgovorno prispevati vsaka država članica. V NSi dajemo polno podporo svežnjem sankcij proti Ruski federaciji, ki se morajo učinkovito izvajati. Evropska komisija mora vzpostaviti pravni instrument, ki bo omogočal zaplembo zamrznjenega ruskega premoženja in sredstev za obnovo Ukrajine. Podpiramo tudi reforme pravnega okvira Evropske unije za lažjo izmenjavo informacij med organi kazenskega pregona za lažje zbiranje informacije o vojnih zločinih Kot veste, je Varnostni svet zaradi ruske pravice veta ohromljen pri svojem delovanju v zvezi z Ukrajino. Čeprav je Ruska federacija podpisnica štirih Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov, ki določajo, da so resne kršitve humanitarnega prava skupaj s hudimi kršitvami vojni zločin, pa Mednarodno kazensko sodišče ni pristojno za to, ker je Ruska federacija novembra 2016 umaknila svoj podpis z Rimskega statuta, Ukrajina pa žal ni njegova pogodbenica. V NSi podpiramo predlog deklaracije o podpori resoluciji, ker brezpogojno obsojamo agresijo Ruske federacije nad Ukrajino in vojna grozodejstva. Polno podpiramo preiskavo vojnih hudodelstev v Ukrajini, ki jo je sprožil tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča, in delo preiskovalne komisije pri Uradu visokega komisarja za človekove pravice. Podpiramo prizadevanja ukrajinskih tožilcev in preiskovalcev in poziv članicam EU in mednarodni skupnosti, naj ukrajinskim oblastem v tem procesu pomagajo, pomagajo tako s pravosodnimi zmogljivostmi kot tudi finančno. Prav tako pozdravljamo ustanovitev skupne preiskovalne skupine Litve, Poljske in Ukrajine, ki jo bo usklajeval Eurojust. Želimo si tudi, da bi Ukrajina nemudoma ratificirala Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, s čimer bi postala tudi formalna članica, kar bi omenjenemu organu omogočilo delovanje v Ukrajini. V NSi bomo zaradi vsega naštetega soglasno podprli resolucijo o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev Ukrajini, želeli pa bi si tudi, da bi koalicijske stranke z bolj jasno dikcijo podprle omenjeno resolucijo. Hvala. skupin. Gospod Damijan Zrim bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vojna v Ukrajini je šokirala ves svet. Dokler se ni začela, je le malokdo verjel, da lahko do nje sploh pride, kljub temu da so bili odnosi med Rusijo in Ukrajino skrhani že nekaj časa, recimo od 2014 dalje. Vsi se najverjetneje strinjamo, da je vojno potrebno čim prej končati. Socialni demokrati tako ostro obsojamo rusko agresijo nad Ukrajino. V zadnjem času je bilo veliko govora, na kakšen način naj Slovenija pomaga Ukrajini. Podpiramo stališče ministrice Tajne Fajon, da bomo odločitve sprejemali v sodelovanju s stroko na vključujoč način ter na demokratičen način. Le s skupnim znanjem in temeljnim strateškim premislekom bomo lahko sprejeli najboljše odločitve. Zavedamo pa se, da se vojna ne more končati drugače kot z dialogom in mirom. koaliciji se strinjamo z navedenimi cilji v predlogu deklaracije o seznanitvi Evropskega parlamenta o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Če hočemo, da se vojna konča čim prej, moramo stopiti skupaj tudi na način medsebojnega sodelovanja pristojnih organov držav članic z namenom preiskave vojnih hudodelstev. Podpiramo tudi ustanovitev posebnega sodišča za pregon kaznivega dejanja agresije in omejevalne ukrepe, ki jih je uvedla Evropska unija. Nobene gospodarske sankcije ne morejo povzročiti toliko škode in hudega, kot lahko povzročijo smrti nič krivih civilistov, še posebej pa nedolžnih otrok, ki so izgubili življenja zaradi političnih apetitov posameznikov. Zato je treba vse napore vložiti v odkrivanje in pregon kaznivih dejanj, vojnih zločinov in agresije. Tudi slovenska Policija že vse skozi sodeluje z Europolom. Enote slovenske Policije pa so že dobile navodila, da storijo vse potrebno, da se izsledijo storilci omenjenih kaznivih dejanj in se zavarujejo dokazi. Na pristojnem Odboru za pravosodje smo tako v koaliciji podprli predlog deklaracije z določenimi korekcijami. Socialni demokrati podpiramo tudi ustanovitev novega Strateškega sveta za zunanjo politiko, ki ga vodi ministrica Tanja Fajon in ki je že sprejelo stališče, da bo Slovenija še naprej pomagala Ukrajini na vseh mogočih področjih tako v obliki humanitarne pomoči in pri obnovi države kot pri štipendiranju ukrajinskih beguncev. Pomoč v obliki orožja pa za Slovenijo ne sme biti prioriteta. Kljub temu da vojna še ni končana, je že za seboj zapustila nešteto žrtev, ne samo umrlih, temveč tudi milijone ljudi, ki so izgubili svoje domove in se v strahu razbežali po celem svetu. Vsi si želimo varne prihodnosti, to pa bomo dosegli le z doslednim spoštovanjem človekovih pravic in vladavine prava. Zato moramo ostro obsoditi totalitarne politične opcije in vsako razmišljanje v smeri, da se lahko tudi z nasiljem in orožjem spremenijo meje in zavzemajo ozemlja. Kot že omenjeno, podpiramo cilje iz resolucije in deklaracijo, saj bodo tudi tako žrtve te grozljive vojne dobile pravično zadoščenje. Hvala. KRIVEC: Gospod Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. MILAN Hvala lepa za besedo. Kot je bilo že povedano, je Evropski parlament 19. maja 2022 sprejel Resolucijo o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Z omenjeno resolucijo je Parlament pozval Unijo, naj spremlja vse potrebne ukrepe v mednarodnih postopkih in pred sodišči v podporo pregona ruskega in beloruskega režima za vojna hudodelstva in zločine proti človeštvu, genocid in agresijo. Hkrati pa, kot je bilo že povedano, sprejeto besedilo resolucije poziva Unijo, naj podpre ustanovitev posebnega mednarodnega sodišča za kaznovanje agresije nad Ukrajino, za katero mednarodno kazensko sodišče nima pristojnosti. SDS kot predlagatelj deklaracije o podpori resoluciji, če se oprem na Zakonodajno-pravno službo, ni upošteval, da je v preteklosti Državni zbor že obravnaval resolucije mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika Slovenija, vendar pa do sedaj še ni sprejel nacionalnega akta, s katerim bi se opredelil do tovrstnega akta resolucije, ki je bila sprejeta v Evropskem parlamentu, ter tudi tega, da ni običajno, da bi se takšen akt objavljal v Uradnem listu. Prvenstveni namen Uradnega lista je objava zakonskih in podzakonskih aktov slovenskega pravnega reda in ne prava EU. Podpora v naslovu predlagane deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta bi le-to postavila v hierarhično višji položaj od ostalih resolucij, pri čemer, kot opozarja Zakonodajno-pravna služba, posebnih meril ali kriterijev za takšno različno obravnavo ni. V Levici smo bili sovlagatelji zaradi tega amandmaja, s katerim se podpora resolucije spremeni v seznanitev z resolucijo. Po našem mnenju pa je bistveno pri tem tisto, kar manjka. Manjka to, da v vojni ni mogoče sklepati, da se zločini proti človeštvu vršijo zgolj na eni strani. Tisto, kar ob tem manjka, izhajajoč iz civilizacijskega dosežka in vseh listin konvencij, protokolov, ki so bili našteti ob sprejemanju te konvencije, tisto, kar manjka, je poziv Unije, naj se sprejme vse potrebne ukrepe v mednarodnih postopkih in pred sodišči v podporo pregonu vseh režimov v vojni,

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani sekretar, kolegice in kolegi, cenjena javnost! Nekaj stvari je potrebno razjasniti in to se bo zgodilo skozi predstavitev stališča Poslanske skupine Svoboda. Državni zbor Republike Slovenije se je že v začetku marca poenotil, z veliko večino vseh poslank in poslancev pridružil odločnemu pozivu mednarodne skupnosti ter z deklaracijo o trenutnih razmerah v Ukrajini podprl suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost mednarodno priznanih meja Ukrajine. Tudi v Poslanski skupini Svoboda se temu pridružujemo in najostreje obsojamo nedopustno uporabo vojaške sile Rusije na ozemlju Ukrajine ter se tudi pridružujemo vsakršnim miroljubnim pozivom, da Ruska federacija s Putinom na čelu preneha z izvajanjem sovraštva na suverenem ozemlju Ukrajine. Ruska agresija se mora končati čim prej. Vrniti se je potrebno k dialogu, mirnemu reševanju sporov, kajti vsaka žrtev te nesmiselne vojne je preveč. V Poslanski skupini Svoboda še posebej poudarjamo, da je potrebno nadaljevati humanitarno in razvojno pomoč Ukrajini in po najboljših močeh pomagati žrtvam vojne tudi na našem ozemlju. Solidarnost se ne sme izkazovati samo v besedah, ampak se mora še naprej nadaljevati politična, gospodarska, finančna, humanitarna in druga pomoč ter vsestranska pomoč za zaščito njenih prebivalcev. V Poslanski skupini Svoboda smo prav tako neomajen zagovornik spoštovanja mednarodnih pogodb, utemeljenih na mednarodnem pravu in največjih civilizacijskih standardih spoštovanja človekovih pravic ter vladavine prava, zato ker so eden temeljnih branikov pred skrajnimi politikami, ki so nas danes pripeljale v to vojno. V oziru zaščite mednarodnega vojnega in humanitarnega prava ter prava človekovih pravic pozdravljamo preiskave zločinov, ki so bili in bodo še storjeni. Predvsem je pomembno ustvarjanje pogojev za njihovo nemoteno in neodvisno delovanje ter da so sprejeti ukrepi utemeljeni na vladavini prava, spoštovanja vseh standardov, varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovenska Policija prek Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave že vseskozi aktivno sodeluje z Europolom oziroma njihovo operativno enoto AP CIC, ki je namenjena podpori pristojnim organom držav članic in tudi drugim službam pri preprečevanju in boju proti mednarodnim zločinom zoper človečnost. Naš cilj mora torej biti, da se obravnava in preiskuje vse zločine in vsa vojna hudodelstva ne glede na to, kdo jih naredi. Cilj je torej profesionalna, nepristranska in strokovna preiskava vseh vojnih zločinov ter hudodelstev ne glede na to, kdo je storilec, ker cilj mora biti zaščita žrtve. Zato je prav, da imata veliko težo pri delovanju Eurojust in OZN, ker se s tem ohranja nujen vtis nepristranskosti. Sprejeti amandmaji odbora koalicije sledijo mnenju Vlade in Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, pomenijo pa prekinitev s slabo, nepotrebno prakso, da se sprejete resolucije s strani držav članic ponovno podpirajo in povzemajo njene bistvene vsebinske določbe. Menimo, da moramo slediti uveljavljeni praksi, po kateri se resolucije Evropskega parlamenta ne sprejema znotraj nacionalnih parlamentov. Skladno z ugotovitvami Zakonodajno-pravne službe se tudi v Poslanski skupini Svoboda zdi nepotrebno, da se vsebino akta, ki ga je sprejel Evropski parlament kot institucija Evropske unije, vnaša v akt, ki ga sprejema Državni zbor. Kvečjemu država članica pristopi k oblikovanju konkretnejših zakonodajnih in drugih ukrepov, ki sledijo usmeritvam določenih resolucij Evropske unije. V preteklosti je Državni zbor že obravnaval resolucije, ki jih Evropski parlament uradno posreduje zakonodajnim telesom držav članic EU, vendar pa do sedaj Državni zbor še ni sprejel nacionalnega akta, s katerim bi se opredelil kot podpora do tovrstnega akta resolucije, ki je bila sprejeta v Evropskem parlamentu. Tudi ni običajno in ne obveznost, da bi se takšen akt objavljal v Uradnem listu Republike Slovenije, katerega prvenstveni namen je objava zakonskih in podzakonskih aktov slovenskega pravnega reda in ne prava EU. Poleg tega bi podpora v naslovu predlagano resolucijo Evropskega parlamenta postavila v hierarhično višji položaj od ostalih resolucij, pri čemer posebnih meril oziroma kriterijev za takšno različno obravnavo, sprejetje podpore tej in še mnogim ostalim ne vidimo. Zato smo predlagali, da se s predmetno resolucijo seznanimo, hkrati pa s seznanitvijo poudarimo svojo podporo ključnim ciljem resolucije z obsodbo nezakonite, neizzvane in neupravičene agresije Ruske federacije proti Ukrajini, podporo preiskave domnevnih vojnih hudodelstev, hudodelstev in zločinov genocida zoper človečnost v Ukrajini ter ostalim v resoluciji navedenim ciljem. Sedaj pa dovolite, da preberem še 1. člen te Resolucije, ker je treba neke stvari res razjasniti. Govorimo o tem, da omilimo. Ničesar ne omilimo, le pravilno pravno uskladimo in ustrezno determiniramo pojme. Če preberemo 1. člen, pa ga ne bom v celoti prebral, samo ta del: »Državni zbor Republike Slovenije s seznanitvijo izraža podporo resoluciji Evropskega parlamenta, njenim ciljem v boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini.« Drugi odstavek 1. člena: »Državni zbor se tako pridružuje skupnim prizadevanjem in pozivom, izraženim v Resoluciji Evropskega parlamenta o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini.« In zadnji stavek: »Državni zbor navedeno resolucijo podpira v celotnem besedilu in brez pridržkov.« Mislim, da je to dovolj, da lahko ta usklajeni tekst podpremo. V Poslanski skupini Svoboda bomo deklaracijo o seznanitvi z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 19. 5. 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini podprli. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu deklaracije. Prvi se je k razpravi prijavil gospod Jožef Horvat. Izvolite. lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod državni sekretar, drage kolegice in kolegi! Začel bom s pozitivno mislijo. Na nek način spoznavam, da da se politične strani Državnega zbora le nekako konvergirajo, ko gre za obsodbo brutalne vojne, vojnih zločinov v Ukrajini. Še kakšen mesec, morda dva, sploh v času volilne kampanje, smo tukaj bili zelo razdeljeni. Od novinarjev smo dobivali čisto direktna vprašanja, ali je Putin vojni zločinec, odgovorite z da ali ne. Mi smo odgovarjali da, da, Putin je vojni zločinec, kar na nek način potrjuje 19. maja letos sprejeta Resolucija Evropskega parlamenta o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Z nasprotne strani smo poslušali tudi zasmehovanje, ko je predsednik slovenske Vlade obiskal predsednika Zelenskega. Do danes je bilo tam že več kot 60 državnikov. Veseli me, resnično, iskreno me veseli, da je obisk Kijeva najavila tudi ministrica za zunanje zadeve gospa Tanja Fajon. Tako vsaj beremo v medijih, upamo, da do realizacije tega obiska pride. Zadeva je zelo resna. Nekateri tudi niso uporabljali še do nedavnega besede vojna, ampak konflikt, ne vem, kako že. Želeli so, da tudi v Slovenijo prenesemo besedne zveze Ruske federacije, ruskih generalov oziroma Putina, da gre zgolj za neko specialno operacijo. Ne, kolegice in kolegi, treba je reči bobu bob. V naši drugi sosednji državi proti vzhodu teče, se izvaja brutalna vojna. Vesel sem, da je Evropski parlament sprejel to resolucijo. Vesel sem, da je tudi tukaj eno enotno stališče, da dajemo soglasno, tako vsaj razumem – upam, da bo tako tudi pri glasovanju – soglasno podporo tej resoluciji. Ali je zdaj potrebno spremeniti naslov deklaracije »o seznanitvi« ali »o podpori«, je meni v končni fazi vseeno. V nadaljevanju, v samem jedru te deklaracije dejansko piše, da državni zbor izraža podporo. Nasilno spreminjanje meja v Evropski uniji je nedopustno! Je nedopustno. Tukaj ne gre samo za vojno v Ukrajini, gre za vojno v Evropi, gre za vojno, v kateri v kateri moramo vsi mi, tudi država Slovenija kot članica EU in zveze Nato, kar smo postali po volji ljudi, izraženi na referendumu leta 2003, 2003, narediti vse, da ubranimo svoje evropske vrednote. Za to gre. Ne gre samo za ozemlje, gre za branjenje naših evropskih vrednot.

izničila naporov naše vlade oziroma projekta ministra za obrambo mag. Mateja Tonina, ko se je ministrstvo oziroma Vlada odločila za podporo ukrajinski vojski v obliki 35 oklepnih pehotnih amfibijskih vozil. Vesel sem, da se ta projekt realizira, čeprav so bile napovedi nekoliko drugačne. splošni okvir nam je dal Evropski parlament, kot rečeno, 19. maja, ko je sprejel Resolucijo o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Šel sem prav pogledat tiste najbolj odločne točke te resolucije, recimo točka 4: »Evropski parlament izraža polno podporo preiskavi domnevnih vojnih hudodelstev, hudodelstev in zločinov genocida zoper človečnost v Ukrajini, ki jo je sprožil tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča, delu preiskovalne komisije pri Uradu visokega komisarja za človekove pravice in prizadevanjem neodvisnih organizacij civilne družbe za zbiranje in ohranjanje dokazov o vojnih hudodelstvih; poudarja pomen,« Evropski parlament namreč, »hitrega dela in napredka, da bi zagotovili potrebne dokaze za preiskavo in pregon vseh odgovornih za odobritev, izvajanje in prikrivanje vojnih hudodelstev ter drugih kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava.« Kot že napovedano, Nova Slovenija bo to deklaracijo podprla. Toda s tem seveda naše delo, delo Državnega zbora še daleč ni končano. Morda smo šele na začetku. Čaka nas še dolga pot, dolga pot do svobode na nek način naših bratov Ukrajink in Ukrajincev. Hvala lepa.

govornika pred mano gospoda Horvata. Tudi v Slovenski demokratski stranki nas veseli, da je ta vlada nekako spremenila svojo smer, ki jo je nakazovala pred samimi volitvami. tudi dejstvo, da je gospa Tanja Fajon, zunanja ministrica, podpredsednica Vlade, napovedala obisk v Kijevu, ker je nasprotno še 23. marca zapisala, da je napotitev oborožene vojaške diplomatske misije na vojno območje neposredno grožnja varnosti Slovenije in da gre za nepotrebno izzivanje Rusije in dodatno eskalacijo konflikta, da potrebujemo umiritev, premirje in pogajanje Potem je tudi 30. maja na zaslišanju, ko je bila še kandidatka za zunanjo ministrico, na vprašanje kolega Logarja, ki jo je vprašal, koga bi izbrala

Najbrž bo na obisku v Kijevu, ko se bo srečala ali z zunanjim ministrom ali morda celo s predsednikom Zelenskim, dejala, seveda, Zelenskega bi izbrala. To nas v Slovenski demokratski stranki navdaja z optimizmom, da bo tudi 15. vlada Republike Slovenije ta konflikt oziroma ne samo konflikt, vojno, ki se odvija tik pred evropskimi vrati – danes je tudi gospod Zelenski objavil en grozovit posnetek, ko so ruske sile napadle nakupovalno središče, približno tisoč ljudi je bilo tam in število žrtev je veliko. Ta resolucija resolucija je en začetek dolge dolge zgodbe, dolgega raziskovanja, kaj se pravzaprav v teh mesecih in še v bodočih mesecih v Ukrajini dogaja. Naj še omenim, da smo Slovenci res zavezani tudi ukrajinskemu narodu ne samo zaradi, bom rekel, režimov, ki sta prej vladala, torej Ukrajina je bila del Sovjetske zveze, Slovenija je bila del drugega totalitarnega režima, torej Jugoslavije. Ampak tudi to, da je Ukrajina bila ena izmed prvih držav, ki je že decembra leta 1991 priznala našo državo, torej našo neodvisnost. Pred dvema dnevoma smo praznovali naš najpomembnejši praznik – dan državnosti. Takrat, če se spomnimo teh dogodkov izpred 31 let, je bilo v slovenski politiki zelo težko, kajti Američani in druge velesile so napovedovali, da Slovenije nikakor ne bodo priznali. Hvala bogu se je obrnilo drugače, Slovenija je bila dokaj dokaj kmalu priznana kot neodvisna in samostojna država in to je pripomoglo, da smo zdaj del Evropske unije, del zveze Nato in da lahko uživamo te sadove, ki nam jih te organizacije oziroma zveze prinašajo. Sam sem sicer bil tudi malo bil razočaran, ko smo spremenili oziroma ko ste v vladni koaliciji amandmirali ta originalni naslov, kjer bi celoten tekst prenesli v Uradni list. mi smo seveda podprli potem tudi amandmirano verzijo, da smo se seznanili s tem pomembnim aktom. Vendar se moramo zavedati, da bodo te grozovite stvari, ki se dogajajo trenutno v Ukrajini, še dolge, da bo še naporno. Ampak tukaj je na na vseh državljanih, da vztrajamo ne glede na to, da bo s tem povezana draginja, da bodo energenti vedno dražji. Človeško življenje je vsaj za nas v Slovenski demokratski stranki neprecenljivo in vredno vsega napora. napora. Veseli nas, da bomo ob glasovanju, izgleda, soglasno podprli to deklaracijo oziroma to seznanitev. To v naši stranki pozdravljamo. Hvala lepa.

V naši neposredni soseščini, če tako rečem, se dogaja velika katastrofa, ker nismo dovolj naredili, vsi skupaj v Evropski uniji, in delali na miru. Morda je prišlo do tega tudi zaradi tega, ker smo bili v nekaterih zavezništvih premedli, kar pomeni, da sedaj nekdo upa napasti sosednjo državo, ker se mu zdi, da ga tako nihče ne more ustaviti, ker je najmočnejši.

Še enkrat, ni potrebe, da bi se tega sramovali. Kajti če bomo upali reči odločen ne temu agresorju ali kateremukoli drugemu kjerkoli v naši soseščini ali v svetu, odločen ne, pazi, ne delaj tega, ker boš kaznovan – in potem mora seveda tudi slediti kazen, taka ali drugačna. Najboljše je, če rešimo tole s političnimi ukrepi, pa tudi s sankcijami, ampak vseeno odločen ne, drugače bo pač šel naprej. In ko bo še bliže v naši soseščini, ko bo na vrsti katera od naših sosednjih držav, ali bomo takrat, ne vem, medlo rekli, no, mogoče bo pa pač šel mimo nas? Spomnim se leta 1991, ko je dejansko družina trepetala. Imeli smo vse tiste – kako naj rečem? – sveže podatke, kaj se dogaja na Hrvaškem. Takrat so šle oklepniške, tankovske enote proti Sloveniji. Takrat, moram reči, sem našim sosedom Hrvatom malo zameril, ker niso dali vnaprej jasno vedeti, tu skozi ne boste prodirali, mi bomo potegnili skupaj s svojimi sosedi Slovenci. Mogoče je sedaj tako, kot je bila takrat možnost ustaviti, preden se je vojna začela pri nas, mogoče je sedaj še zadnji čas, da ustavimo tega agresorja in tudi katerega drugega, ki bi si morda upal kaj podobnega narediti. Torej še enkrat, odločno ne, seveda ne medlo, in vsi ukrepi in vsi vzvodi, ki so možni s strani Varnostnega sveta Združenih narodov ter tudi našega zavezništva in Nata, seveda pritiski, da se to čim prej ustavi. Resolucijo pa seveda podpiram. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade ter predstavnik predlagatelja predloga deklaracije. Najprej predsednik Vlade, če želi. Ne. Predstavnik predlagatelja mag. Branko Grims, izvoli. Upam, da je iskreno vsem cilj mir. Mir, ki temelji na mednarodnem pravu, ki temelji na vseh tistih vrednotah, na katere je vse od druge Svetovne vojne prisegala vsa demokratična Evropa in ki predstavljajo jedro in temelj, na katerem se je oblikovala moderna združena Evropa, in to isto vrednostno jedro, kot je bilo v času slovenske osamosvojitve temelj naše samostojne Slovenije. Najslabše, kar bi se lahko zgodilo, bi bilo, da bi ta model, ki ga je žal ponovno obudil in vsilil Putin proti Ukrajini, postal model za reševanje katerihkoli sporov ali ozemeljskih teženj v Evropi. Odprtih problemov v Evropi je veliko, nekateri so zelo blizu nas, tamle na Balkanu. In to vse tli, zaradi tega je izjemno pomembno, da stvari doživijo pravi epilog. Pravi epilog pa lahko doživijo samo tako, kot je bilo to po koncu druge svetovne vojne – na ustreznem mednarodnem sodišču, kjer se kaznujejo vojni zločini. Če tega ne bo, bodo stvari ostale odprte. Zaradi tega je ta pobuda in ta resolucija in deklaracija slovenskega parlamenta, ki resolucijo Evropskega parlamenta podpira, oziroma kot ste vi sedaj zapisali se seznanja z njo, vendar podpira njene cilje, pomembna. Pomembna je zaradi tega, da se take stvari ne bi ponavljale, da se take stvari končajo tam, kjer se morajo – na ustreznem sodišču. Če ne, ostanejo stvari odprte, tako kot so žal ostale v Sloveniji. Veliko je bilo rečenega o tem, da se črta besedilo ven, češ da je to pravno korektno. Nerodno je, da takrat, ko smo to obravnavali, niti še ni bilo objavljeno, in potem se je pojavil cel zaplet iz tega, kaj se potem zgodi, če se sklicuješ na besedilo, ki še niti objavljeno ni, in tako dalje To seveda veliko pove o tem, da je bil tak zaplet nepotreben. To je spet malo prestiža, ki pa v danem primeru zagotovo ne bi smel imeti prostora. Stvar je veliko preresna, preveč usodna za varnost v Evropi, za prihodnost Evrope, ima izredno negativne posledice in cela ta vojna, če jo pogledamo s strani, je tako nesrečna, tako neumna, pa hkrati žal tudi tako zločinska, da je to komaj nekaj verjetnega, da si najbrž nihče pred nekaj leti ne bi predstavljal, da se kaj takega v Evropi danes, v tretjem tisočletju sploh lahko zgodi. Tisto, kar smo želeli z objavo v slovenskem Uradnem listu storiti – še enkrat poudarjam, to ni zavezujoč akt, tukaj ni nobenih prekluzivnih rokov, ni možnih kakršnihkoli pravnih zapletov zaradi dvakratne objave akta ali česa podobnega, kar smo vse poslušali kot neko teoretiziranje. Kar smo hoteli narediti, je samo to, da bi se ljudje lahko preprosto seznanili z deklaracijo in seveda tudi s samo resolucijo, z njeno vsebino, z njenimi poudarki, ki so ustrezni in ki poudarijo tiste vrednote, ki lahko zagotovijo trajni mir v Evropi in ki so tudi edine mednarodnopravno sprejemljive, ki so edine mednarodnopravno gledano lahko temelj trajnega miru. Za mir gre tukaj. Za mir, ki naj doživi svoj epilog in se s tem utrdi, da se zgodovina res ne bi več ponavljala. Edino, kar bom še dodal za konec. Lepo pozdravljam vse tisto, kar ste izrekli da je zločin zločin in da je potrebno vsak zločin, tudi s tem se strinjam, ne glede na to, katera stran bi ga kadarkoli naredila, raziskati. To velja seveda tudi za Ukrajino, čeprav je tam popolnoma jasno, kdo je agresor in kdo se brani, kdo je torej sprožil nepravično vojno, kot pravi mednarodno pravo, in kdo ima vso pravico, da se brani, ker je suverena država, ker je samoobramba temeljna pravica, ki ti je nihče ne more odvzeti, ki je neodtujljiva. Vendar kar bi si res želel, je, da bi imeli enaka merila tudi v Sloveniji. Kajti ko smo predlagali, da bi sprejeli tudi deklaracijo, z njo obsodili totalitarne režime, takrat, gospe in gospodje, ste bili pa proti. In to ni prav. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za razpravo, še ni potekel in ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu deklaracije niso bili vloženi, sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati. Vidim, da ni želje. Zaključujem splošno razpravo o predlogu deklaracije. K dopolnjenemu predlogu deklaracije ni bilo vloženih amandmajev. Glasovanje o predlogu deklaracije v celoti bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili v sredo, 29. 6. 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Antonu Šturbeju. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovani poslanci in poslanke! V Slovenski demokratski stranki smo v parlamentarni postopek vložili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu. Doba digitalizacije in elektronsko poslovanje na daljavo sta vpeta v skoraj vsa področja družbenega življenja. Napredne digitalne tehnologije omogočajo spreminjanje obstoječih in oblikovanje novih poslovnih modelov, razvoj novih izdelkov in storitev, povečujejo učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva ter pripomorejo k širšemu družbenemu in gospodarskemu razvoju. Finančne in poslovne transakcije se opravljajo po elektronski poti hitreje, ceneje, predvsem pa enostavneje, kar presega klasičen način poslovanja ob fizični navzočnosti pravnih subjektov. Večino storitev je mogoče opraviti na daljavo, z elektronskimi sredstvi na varen in zanesljiv način. Odpirajo se nove poslovne priložnosti, ki nosijo tudi tveganja uporabe digitalnih sredstev za kriminalni namen in žal tudi pranje denarja. Prav zato, da se v pravnem prometu zagotovi pravna varnost vsem, ki vstopajo v različna civilnopravna razmerja, je notariat ključna institucija, v kateri se uresničujejo ustavna načela zaupanja v pravo, in posledično institucija, v kateri se lahko uporaba informacijske tehnologije v praksi udejanja na varen in zanesljiv način. Tudi izzivi in tveganja, ki jih je povzročila še vedno aktualna pandemija covida-19 v zvezi z učinkovitim delovanjem pravosodja, so pomembno prispevali k uporabi digitalnih tehnologij. Tehnične in tehnološke rešitve povečujejo zaupanje v pravo, povečujejo možnost dostopa do učinkovitega sodnega varstva, povečujejo možnosti za doseganje višje stopnje ravnanja in tako dalje. Pravna podlaga za digitalizacijo notarskega poslovanja v splošnem delu veljavnega zakona sicer že obstaja, za uspešno sestavo notarske listine v elektronski obliki na daljavo, ki bo imela učinke javne listine, so potrebne nadaljnje prilagoditve veljavne uredbe. In sicer prvič: identifikacija stranke drugih udeležencev na daljavo. Drugič: vzpostavljena mora biti varna videopovezava z notarjem. Tretjič: zagotovljena mora biti pravna varnost notarske listine v elektronski obliki. Četrtič: kvalificirani elektronski podpis notarja ter njegov kvalificiran elektronski žig. Prav ta novela Zakona o notariatu naslavlja naslednje poglavitne cilje: digitalizacijo notarskih storitev za poenostavitev življenja ljudi in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti; omogoča oddaljen dostop do notarja za fizične in pravne osebe, sestavljanje notarskih list na daljavo; videoelektronsko identifikacijo prek neposredne varne videopovezave z notarjem; poenostavlja pridobivanje podatkov z elektronsko povezavo do uradnih evidenc, registrov in javnih knjig ter drugih zbirk osebnih in drugih podatkov ter zagotavlja pravno varnost pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti notarjev. In vse to, to je zelo pomembno, ob hkratnem spoštovanju pravice do učinkovitega sodnega varstva. Veseli nas dejstvo, da Vlada v svojem mnenju predlaganim rešitvam ne nasprotuje. Kot predlagatelji te novele predlagamo državnemu zboru, da novelo Zakona o notariatu podpre. Seveda pa smo pripravljeni na izboljšavo obravnavane materije v nadaljnji parlamentarni obravnavi. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade dr. Sebastjanu Zbičajniku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za pravosodje. Izvolite. Spoštovani predsednik, poslanke in poslanci! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, uvaja celovito digitalizacijo notarskih storitev in v ta namen določa pravno podlago za sestavo notarskih listin prek varne videopovezave z notarjem ter povezovanje informacijskega sistema eNotar z informatiziranimi evidencami državnih organov. Notariat je kot del pravosodja javna služba, ki se opravlja kot svoboden poklic. Notar izvršuje javna pooblastila in ravna v interesu vseh udeležencev notarskega opravila ter izpolnjuje javni interes. Je izvensodni varuh zakonitosti pravnih poslov, ki jih ljudje sklepajo, ko vstopajo v različna civilnopravna razmerja. S tem se zasleduje pomembna pravna vrednota – pravna varnost. V svetu, kjer družbeno življenje ne pozna državnih meja, kjer je tehnološki razvoj pomemben doprinos za življenje ljudi, za gospodarstvo, za razvoj družbe kot celote, je pomembno, da se tudi na področju notariata iščejo rešitve, ki bodo notariat približale potrebam ljudi. Postopki delovanja notarskih pisarn so se v preteklosti že digitalizirali, in sicer v postopkih vpisov v Sodni register in Zemljiško knjigo. Izzivi 21. stoletja pa so nedvomno vplivali tudi na prizadevanja za uvajanje sodobnih tehnologij na področju notarskega poslovanja. K temu nas spodbujajo posamezni pravni akti Evropske unije na področju gospodarstva, po drugi strani pa so možnosti, ki jih omogoča sodobna tehnologija, odzivna multikulturnost družbenega razvoja. Vlada Republike Slovenije se strinja, da so tudi strateški cilji Evropske unije usmerjeni v digitalno preobrazbo, ki bo koristila in izboljšala vsakdanje življenje državljanov ter poenostavila delovanje podjetij. Eden od takih instrumentov je tako imenovana digitalizacijska direktiva, ki državam članicam nalaga obveznost uskladiti notranje pravne predpise tako, da bo zagotovljena možnost spletne ustanovitve gospodarskih subjektov. Notarji imajo namreč bistveno vlogo pri sestavi ustanovitvenih aktov pri fizični ustanovitvi gospodarskih družb, predvsem z vidika preverjanja pogojev za ustanovitev ter tudi preverjanja identitete ustanoviteljev in ne nazadnje sestave družbene pogodbe v obliki notarskega zapisa. Zato je ključno, da se prek zanesljivega sistema varnega spletnega oziroma digitalnega ugotavljanja identitete za posamezne notarske storitve odpravi obveznost fizične prisotnosti strank. To je še posebej pomembno v primeru statusnih sprememb pri gospodarskih družbah, kot so sprememba družbene pogodbe, vstopi in izstopi družbenikov in menjave deležev. V tem delu predlog zakona ponuja rešitve, ki odsevajo zahteve digitalizacijske direktive. Strinjati se je tudi, da pomeni možnost izvajanja notarskih storitev prek neposredne varne videopovezave in z uporabo videoelektronske identifikacije velik doprinos ne le za gospodarstvo, pač pa tudi za druge fizične osebe, državljane in Slovence, živeče v tujini. Na ta način se bo pridobivanje notarskih listin oziroma njihovih odpravkov v primeru sklepanja pravnih poslov, enostranskih izjav volje, overitev podpisov pa tudi pridobivanja podatkov oziroma dokazil o podatkih iz informatiziranih zbirk podatkov državnih organov poenostavilo in pospešilo. Zato rešitvam, ki jih vpeljuje predlog zakona, Vlada Republike Slovenije ne nasprotuje. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. DR. V Novi Sloveniji seveda ta zakon podpiramo, saj bi lahko tudi rekli, da je to zakon o digitalizaciji notarskih storitev. Notarji se v vsakodnevni praksi srečujejo z vedno večjimi pričakovanji fizičnih in pravnih oseb, povezanih z možnostjo uveljavljanja pravic z uporabo digitalnih okolij. Prav zato se s predlogom zakona določa pravno podlago za digitalizacijo notarskih storitev z oddaljenim dostopom do notarja. Da se doseže veljavnost notarskega zapisa tudi v elektronski obliki, se s predlogom zagotavlja enakovrednost notarskega zapisa, sestavljenega v elektronski obliki, z njegovo različico v fizični, torej pisni obliki. S predlogom se določa način, ki bo notarjem omogočil dostop do podatkov iz uradnih evidenc, registrov in javnih knjig, dostop do osebnih in drugih podatkov o strankah ter pridobivanju dokazil v postopkih, ki se obdelujejo v informatiziranih zbirkah na podlagi elektronske zahteve ter elektronske povezave s taksativno naštetimi informatiziranimi zbirkami podatkov. Rešitev je usmerjena k odpravi administrativnih ovir ter hitrejšemu in cenejšemu postopanju v notarskih storitvah. Predlog zakona tudi daje izrecno podlago za izdajo podzakonskega predpisa o merilih za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za imenovanje na prosto notarsko mesto. To se pravi, da sledi načelu, da imajo vsi kandidati enake pogoje in da pridejo na to delovno mesto kandidati, ki te pogoje najbolj izpolnjujejo. Kot sem že rekla, v Novi Sloveniji ta predlog podpiramo, ker je usmerjen v digitalizacijo ter pospešitev delovanja notarskih pisarn in s tem tudi v hitrejše storitve za vse prebivalce in prebivalke naše države ne glede na njihovo fizično oddaljenost od notarske pisarne. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Na Notarski zbornici Slovenije si že nekaj časa prizadevajo za digitalizacijo notarskih storitev oziroma za oddaljen dostop do notarja, ki bo vključeval varno in zanesljivo identifikacijo udeležencev notarskih storitev. Socialni demokrati v prvi vrsti podpiramo spremembe predpisov, ki bodo državljankam in državljanom Republike Slovenije omogočile enostavnejše in hitrejše koriščenje notarskih storitev, kot je recimo varno sklepanje pravnih poslov na daljavo v obliki notarskih listin. Če kaj, je epidemija koronavirusa naša življenja temeljito postavila na glavo in nas dobesedno prisilila, da določene storitve opravimo elektronsko, brez osebnega stika. V tej luči je digitalizacija ne samo dobrodošla, temveč tudi nujno potrebna za poslovanje v prihodnosti. V tej luči je že pristojno ministrstvo za pravosodje skupaj s strokovnimi deležniki pod prejšnjo vlado pripravilo predlog zakona, ki so ga sedaj vložili v opozicijski SDS. Predlog zakona tako zasleduje cilje celovite digitalizacije notarskih storitev z uvedbo možnosti, da se čim večji del teh storitev opravi na daljavo. Nove določbe bodo skladnjo z ureditvijo, ki ureja elektronsko identifikacijo in storitev zaupanja, omogočale elektronsko sestavo notarskih listin na daljavo z enako dokazano močjo, kot jo imajo notarske listine, sestavljene v fizični obliki. Prav tako se ohranja sistemsko veljavna ureditev o sestavljanju notarskih listin pred notarjem v fizični prisotnosti strank in drugih udeležencev. Predlog zakona sledi tudi načelom pravne varnosti ob identifikaciji v interesu preprečevanja zlorabe identitete pravnih subjektov, ki vstopajo v pravna razmerja z zagotavljanjem javnosti in predvidljivosti ureditve ob spoštovanju varstva osebnih podatkov. Na novo se ureja tudi pravna podlaga za pridobivanje osebnih in drugih podatkov, ki jih notarji potrebujejo pri opravljanju posamezne notarske storitve z neposrednim povezovanjem informacijskega sistema za podporo poslovanja notarjem s posameznimi javnopravnimi evidencami. Prav tako se povečuje tudi odgovornost notarja pri sestavljanju zasebnih listin ter pravna varnost strank in drugih udeležencev notarskih storitev. Socialni demokrati bomo tako podprli sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Gospa Lena Grgurevič bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, spoštovane poslanke in poslanci! Danes je pred nami zakon o notariatu, ki je rezultat dela strokovnjakov na Ministrstvu za pravosodje in ga je današnja opozicija, tedanja koalicija prevzela ter ga dodala na seznam zakonov, ki jih obravnavamo na 7. izredni seji. Predlog zakona je sicer bolj ali manj tehnične narave in vsebinsko vsebinsko ne spreminja določb veljavnega Zakona o notariatu, sovpada pa z digitalnimi cilji Evropske unije ter enotnim evropskim digitalnim prostorom. Veljavna zakonodaja z določenimi izjemami že omogoča sestavo notarskih listin v elektronski obliki. Gre torej za nadgradnjo digitalizacije notarskih storitev z uvajanjem pravne podlage, da se čim več storitev lahko opravi na daljavo. V Poslanski skupini Svoboda seveda pozdravljamo, da se našim državljankam in državljanom, pa tudi tistim, ki imajo svoje prebivališče v tujih državah, omogoči hitrejše in digitalizirano sklepanje notarskih poslov. Kljub temu da se s predlogom zakona omogoča elektronsko sestavo notarskih listin na daljavo z enako dokazno močjo, kot jo imajo notarske listine, sestavljene v fizični obliki, pa je pomembno, da se na drugi strani ohranja veljavna ureditev sestavljanja notarskih listin ob fizični prisotnosti notarja in strank. Ob oblikovanju zakonskih podlag za uvajanje informacijskih tehnologij je potrebno upoštevanje vseh družbenih skupin in njihovih stopenj digitalne pismenosti. Uvajanje tehnoloških rešitev tako ne sme okrniti pravic do notarskih storitev, ki morajo biti dostopne vsem. Enakovrednost notarskega zapisa, sestavljenega v elektronski obliki, z njegovo različico v fizični oziroma pisni obliki pa ne velja za zemljiškoknjižna dovolila, s katerimi se prenaša lastninska pravica na nepremičnini ali s katerimi se ustanavlja druga stvarna pravica na nepremičnini, in pa za oporočna razpolaganja. Ob vse večjem elektronskem poslovanju na daljavo je vprašanje varnosti ključnega pomena. Rešitve, ki sledijo načelom pravne varnosti za preprečevanje zlorabe identitet pravnih subjektov, ki vstopajo v pravna razmerja in zagotavljajo jasnost spoštovanja varstva osebnih podatkov, so po našem mnenju korak v pravo smer. Prav tako je varnost ključnega pomena ob sestavljanju javnih listin z uporabo videoelektronske identifikacije prek neposredne videopovezave z notarjem ter v neposrednem elektronskem dostopu notarjev do podatkov v ključnih uradnih evidencah. V Poslanski skupini Svoboda pa menimo, da je pomembno, da bodo dobre rešitve elektronskega poslovanja v nadaljevanju prenesene tudi na neodvisni del pravosodnega sistema, kot je odvetniška dejavnost. Pomembno je, da nadaljujemo z rešitvami, ki vnašajo dostopnost, učinkovitost, transparentnost ter pravno varnost za vse udeležence v postopkih. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona o notariatu v prvem branju potrdili. Gospod Jožef Lenart bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Obravnavamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Postopek sprejemanja zakona je reden, saj je vložena tudi zahteva za splošno razpravo. V Slovenski demokratski stranki sledimo cilju, da se v okviru digitalizacije javne uprave digitalizirata tudi pravosodje in s tem tudi notariat, ki spada pod ta resor. Ureditev po veljavnem Zakonu o notariatu že omogoča sestavo notarskih listin v fizični obliki in v elektronski obliki, z izjemo oporoke, ne omogoča pa izvajanja digitalnih notarskih storitev z oddaljenim dostopom do notarja. Postopki delovanja notarskih pisarn so se v preteklosti že digitalizirali v postopkih, kjer notar kot pooblaščenec strank te zastopa pred sodišči, na primer v postopkih vpisov v sodni register in vpisov v Zemljiško knjigo, in pri delu, ki se nanaša na poslovanje notarja z uvedbo informacijskega sistema eNotar. Vse hitrejši tempo življenja in tudi globalizacija poslovanja pa terjata, da se tudi postopki pri notarju odvijajo hitreje in brez fizične prisotnosti stranke. Menimo tudi, da je razvoj informacijske tehnologije trenutno na takem nivoju, da bo v prihodnje omogočeno izvajanje digitalnih notarskih storitev z možnostjo oddaljenega dostopa do notarja, za kar so potrebne tudi normativne spremembe. Predlog zakona zasleduje cilj celovite digitalizacije notarskih storitev z uvedbo možnosti, da se čim večji del teh storitev opravi na daljavo, kar je še posebej pomembno za tuje fizične in pravne osebe ter Slovence, živeče v tujini. Ključno je, da se prek zanesljivega sistema, varnega spletnega oziroma digitalnega ugotavljanja identitete za posamezne notarske storitve odpravi obveznost fizične prisotnosti strank, še posebej v primeru statusnih sprememb pri gospodarskih družbah, kot so sprememba družbene pogodbe, vstopi in izstopi družbenikov in menjave deležev. Na novo se ureja tudi pravna podlaga za pridobivanje osebnih in drugih podatkov, ki jih notarji potrebujejo pri opravljanju posamezne notarske storitve z neposrednim povezovanjem informacijskega sistema za podporo poslovanja notarja s posameznimi javnopravnimi evidencami. Poglavitne rešitve predloga so torej: digitalizacija notarskih storitev za poenostavitev življenja ljudi in ustvarjanje priložnosti; oddaljen dostop do notarja za fizične in pravne osebe; sestavljanje notarskih listin na daljavo, videoelektronska identifikacija prek neposredne varne videopovezave z notarjem; poenostavljeno pridobivanje podatkov z elektronsko povezavo do uradnih evidenc, registrov in javnih knjig ter drugih zbirk osebnih in drugih podatkov; zagotovitev pravne varnosti pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti notarjev. Finančne posledice iz naslova digitalizacije poslovanja notarjev z javnopravnimi evidencami so ocenjene na 88 tisoč evrov. Sredstva za stroške vzpostavitve spletnih servisov za povezovanje javnopravnih zbirk podatkov z informacijskim sistemom notarjev se bodo za obe ministrstvi za leto 2024 zagotovila s spremembo proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Notarska zbornica Slovenije ocenjuje, da bodo stroški za vzpostavitev digitalizacije notarskih storitev skupaj 1 milijon 816 tisoč evrov. Zagotovila jih bo Notarska zbornica Slovenije iz lastnih virov financiranja ali iz razvojnih sredstev Evropske unije. V želji, da bi se notarski postopki posodobili in digitalizirali ter da bi tudi posli in zadeve, ki se jih rešuje v notariatu, stekli hitreje, smo torej predlagali omenjene spremembe Zakona o notariatu. Kdorkoli je bil kdaj povezan s kakšnim pravnim poslom kot na primer kupec oziroma prodajalec nepremičnine in je bival v tujini, je imel kar nekaj preglavic in tudi stroškov, da se je posel pripeljalo do konca, torej do vpisa novega lastnika v Zemljiško knjigo, kar je bilo odvisno tudi od ažurnosti in tekočega dela notarja, in seveda tudi z več potovanji zaradi podpisovanja listin pri notarju. Digitalizacija notarskih opravil bo poenostavila in pospešila končanje postopkov, zato bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podprli. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Vsi, prijavljeni k razpravi, so se odpovedali razpravi, zato prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja, če želita.

Citiram: »S predlagano novelo zakona se sledi cilju celovite digitalizacije notarskih storitev, kar je še posebej pomembno za tuje fizične in pravne osebe ter Slovence, ki živijo v tujini.« Ključno je, da bomo lahko obveznost trenutne fizične prisotnosti strank, še posebej v primeru statusnih sprememb pri gospodarskih družbah, spremenili tako, da bodo lahko vstope in izstope družbenikov in menjave deležev v Sloveniji naredili na daljavo. Tudi v Slovenski demokratski stranki upamo, da bo vstopov v Slovenijo čim več in izstopov čim manj, zato še enkrat pozivamo vladno koalicijo, da naj

še ni potekel, sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati. Ne želi. Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. 6. 2022, v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Andreju Hoiviku. Izvoli. Spoštovani! Hvala, podpredsednik, za besedo. V Slovenski demokratski stranki smo v parlamentarni postopek vložili Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu. Predlagana sprememba izenačuje plačilo odvetnika, postavljenega po uradni dolžnosti, in odvetnika, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, z odvetnikom, ki prosto deluje na trgu, tako, da bo tudi za opravo teh storitev namesto polovice zneska upravičen do celotnega zneska po odvetniški tarifi. Odpravlja se tudi do sedaj neenaka obremenitev strank pri povračilu stroškov postopka, ki temelji na tem, ali ima nasprotnik brezplačno pravniško pomoč ali ne. Hkrati pa se odvetnikom, ki zastopajo upravičence do brezplačne pravniške pomoči, zvišuje plačilo za zastopanje s sedanjih 50 % zneska, ki mu pripada po odvetniški tarifi, na 100 % že ob sami uveljavitvi predloga zakona, in sicer v obsegu, ki ga je glede na uspeh dolžna povrniti nasprotna stranka. V preostalem delu, ki se krije iz proračuna, pa bo odvetnik poplačan v obsegu 100 % zneska po odvetniški tarifi. V predlogu zakona se na novo uvaja določba, da nadomeščanje odvetnika po odvetniškem kandidatu ali odvetniškem pripravniku v zadevah zastopanja stranke po uradni dolžnosti ali odvetniškega pripravnika v primeru nudenja brezplačne pravne pomoči, ni dopustno. Izhajamo namreč iz stališča, da naj stranko, katere zastopanje plača država, zastopa strokovno najbolj usposobljena oseba, ki bo zmogla uresničevati temeljna pravna jamstva posebno ranljive stranke. Ker gre za zaščito najbolj ranljivih skupin, je pomembno, da ima zagovornik dovolj izkušenj ter opravljen pravniški državni izpit, kar pa ne velja za odvetniškega pripravnika. Ocena finančnih posledic sprejetja tega zakona je v višini slabih 8 milijonov evrov. Mnenje Vlade, ki smo ga prejeli danes, je pozitivno, saj Vlada predlogu zakona ne nasprotuje. Celo več, navaja, naj se zakonske rešitve, ki zagotavljajo ustrezno pravno zaščito strank pri zastopanju po uradni dolžnosti po uradni dolžnosti in izvajanju storitev brezplačne pravne pomoči, uveljavijo že prej. Tako da Državnemu zboru predlagamo, naj novelo Zakona o odvetništvu v prvem branju podpre. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade dr. Sebastjanu Zbičajniku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za pravosodje. Izvolite. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! Skupina poslank in poslancev je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije posredovala Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu, katerega predlagane rešitve so izenačitev plačila za opravljene odvetniške storitve v zadevah zastopanja po uradni dolžnosti in zadevah brezplačne pravne pomoči z zastopanjem v vseh ostalih zadevah ter da nadomeščanje odvetnika po odvetniškem kandidatu ali odvetniškem pripravniku v zadevah, kjer je odvetnik postavljen po uradni dolžnosti, in nadomeščanje odvetnika po odvetniškem pripravniku v zadevah brezplačne pravne pomoči ne bo več dopustno. Odvetništvo kot ustavna kategorija je del pravosodja in ima zato odgovorno in nenadomestljivo vlogo pri delovanju celotnega pravosodnega sistema. Ne more in ne sme služiti samo legitimnim zasebnopravnim interesom v družbi, ampak mora istočasno izpolnjevati tudi širše družbene interese, ki Slovenijo po 2. členu Ustave definirajo kot pravno državo. Brez odvetništva pravzaprav ni pravne države, saj je odvetništvo pomembna sociološka, pravna in ne nazadnje tudi etična stalnica vsake sodobne, na vladavini prava osnovane družbe. Z namenom zagotavljanja strokovnega in odgovornega dela Zakon o odvetništvu določa zahtevne pogoje za opravljanje odvetniškega poklica. Od odvetnikov se zahtevajo zelo visok strokovni nivo in moralne človeške vrline, ki jih lahko dosegajo le najboljši pravniki. Odvetniki morajo biti vredni zaupanja, ki si ga lahko ustvarijo le s svojim delom in ravnanjem, ki mora biti vestno, pošteno, skrbno in v skladu z načeli odvetniške poklicne etike. Strinjamo se, da je potrebno okrepiti vlogo odvetništva v sodobnem pravnem sistemu tudi s povečanjem njegove učinkovitosti v pravosodju in ustreznim plačilom za opravljene odvetniške storitve. Hkrati pa se zavzemamo, da so posebej ranljive skupine deležne najboljše pravne zaščite. Vse navedeno zahteva tudi določene zakonodajne spremembe. Kot je poudaril tudi Varuh človekovih pravic, terja zastopanje socialno šibke stranke več pozornosti, dodatnih pojasnil in časa s strankami, saj gre praviloma za osebe, ki so slabše funkcionalno pismene in se tudi težko znajdejo pri uveljavljanju svojih pravic. Dejstvo, da država v določenih primerih zagotavlja zastopanje, izkazuje, da gre za posebej občutljive situacije, ko je potrebno sodelovanje strokovno najbolj usposobljenih. Prav tako se strinjamo s stališčem Odvetniške zbornice Slovenije, da veljavna ureditev polovičnega plačila odvetniških storitev v zadevah zastopanja po uradni dolžnosti in v zadevah brezplačne pravne pomoči ni pravična in poštena. Obstoječa ureditev sicer formalno zagotavlja pravico do sodnega varstva in pravico dostopa do sodišča, vendar polovično plačilo vzbuja utemeljen dvom, ali je res zagotovljeno enako varstvo pravic strank. Predlogu zakona zato ne nasprotujemo, hkrati pa predlagamo, da se zakonske rešitve, ki zagotavljajo ustrezno pravno zaščito strank pri zastopanju po uradni dolžnosti in izvajanju storitev brezplačne pravne pomoči, uveljavijo že prej. Prav tako bi bilo treba urediti tudi odpravo neenake obravnave strank sodnega postopka glede plačila stroškov, saj je stranka, katere nasprotnik je upravičen do brezplačne pravne pomoči, neupravičeno privilegirana. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Damijan Zrim bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Podobno kot pri prejšnjem predlogu zakona je vsebina Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu nastala na podlagi pobude strokovne javnosti. S predlagamo spremembo bi se plačilo odvetnika, postavljenega po uradni dolžnosti, in odvetnika, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, izenačilo s plačilom odvetnika, ki deluje prosto na trgu, in sicer namesto polovice zneska po odvetniški tarifi bi bili upravičeni do celotnega zneska po odvetniški tarifi. Dejstvo je, da so koristniki storitev brezplačne pravne pomoči večinoma tisti s slabšim socialnim položajem ali duševno bolni, ki si vsekakor zaslužijo zastopanje najbolj strokovno usposobljene osebe. Kot Socialni demokrat tako nikakor ne morem pristati na to, da so revnejši v slabšem položaju kot recimo bogati ljudje, ki si lahko privoščijo drage in vrhunsko podkovane odvetnike. Gre za kršitev načela enakega varstva pravic in pomeni kršitev Ustave Republike Slovenije. Tudi Varuh človekovih pravic je že opozoril, da nudenje pravne pomoči strankam, ki so upravičene do brezplačne pravne pomoči, zahteva več časa in razlag strankam, saj gre praviloma za osebe, ki so v slabšem stanju, so funkcionalno manj pismene in se tudi težje znajdejo pri uveljavljanju svojih pravic, zato je odvetnike pozval, da naj upravičence do brezplačne pravne pomoči večkrat seznanijo z njihovimi pravicami v okviru brezplačne pravne pomoči ter z obveznostmi in morebitnimi sankcijami in posledicami, ki izhajajo iz Zakona o brezplačni pravni pomoči. Socialni demokrati se strinjamo s stališčem Vlade, da se predlagane rešitve, ki naj bi bile uveljavljene s 1. januarjem 2024, uveljavijo že prej. Prav tako bi bilo po mnenju Vlade treba urediti tudi vprašanje neenakega obravnavanja strank sodnega postopka v zvezi s plačilom stroška postopka, saj je stranka, katere nasprotnik je upravičenec do brezplačne pravne pomoči, po sedanji ureditvi neupravičeno privilegirana. Socialni demokrati bomo podprli sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Predlagana sprememba izenačuje plačilo odvetnika, postavljenega po uradni dolžnosti, in odvetnika, ki [izvaja] storitve brezplačne pravne pomoči, z odvetnikom, ki prosto deluje na trgu. trgu. Če država določi odvetnika, da po uradni dolžnosti zastopa stranko, je pošteno, da ga plača po tarifi, saj sicer odvetnik – obstaja nevarnost in izkušnje so take – ne bo polno zainteresiran in ne bo vlagal truda v delo. Ob tem se na novo uvaja določba, da nadomeščanje odvetnika v zadevah zastopanja stranke po uradni dolžnosti v primeru brezplačne pravne pomoči ni dopustno s strani odvetniškega kandidata ali odvetniškega pripravnika. Zastopanje po uradni dolžnosti je predvideno za zahtevnejše kazenske primere. Ker gre praviloma za težje primere in zastopanje ranljivih skupin, je znanje nujno. Če naj bo odvetnik plačan po polni tarifi, naj to delo tudi opravi sam, in to je izhodišče, da naj bi stranko, katere zastopanje plača država, zastopala strokovno najbolj usposobljena oseba. V Levici bomo Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu podprli kot ustrezen za nadaljnjo obravnavo. Gospa Lena Grgurevič bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Hvala. Plačilo za delo odvetnikov, ko ti delujejo v okviru obveznega sistema zastopanja po uradni dolžnosti v kazenskih postopkih, zastopajo socialno šibke stranke na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči ter zastopajo osebe z motnjami v duševnem zdravju v primeru prisilne hospitalizacije na podlagi Zakona o duševnem zdravju, zagotavlja država. Zakon o dopolnitvah Zakona o odvetništvu je izdatke državnega proračuna za storitve odvetnikov, ko ti delujejo v okviru obveznega sistema zastopanja po uradni dolžnosti in v okviru zagotavljanja brezplačne pravne pomoči, omejil oziroma jih je razpolovil. To žal vodi tudi do situacij, da določeni odvetniki v teh okvirih ne sodelujejo. Predlagana sprememba določa enako plačilo odvetnika, postavljenega po uradni dolžnosti, in odvetnika, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, kot za odvetnika, ki deluje prosto na trgu. Odvetnik bi bil namesto polovice zneska postopoma upravičen do plačila celotnega zneska po odvetniški tarifi, hkrati pa naj ne bi bilo dopustno nadomeščanje odvetnika po odvetniškem kandidatu ali odvetniškem pripravniku v zadevah, kjer je odvetnik postavljen po uradni dolžnosti, in nadomeščanja odvetnika po odvetniškem pripravniku v zadevah brezplačne pravne pomoči. Predlagane rešitve zasledujejo cilje: zagotavljanje ustrezne pravne zaščite strank pri zastopanju po uradni dolžnosti in izvajanju storitev brezplačne pravne pomoči; višji odstotek plačila odvetnika, postavljenega po uradni dolžnosti, in odvetnika, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, torej enako plačilo za enake storitve; in odprava neenake obremenitve strank pri povračilu stroškov postopka, ki temelji na tem, ali nasprotna stranka uživa uživa brezplačno pravno pomoč ali ne. Podporo takšni spremembi utemeljujemo z dejstvom, da si vsak posameznik zasluži kakovostno zastopanje v postopkih ne glede na njegovo zmožnost plačila oziroma gmotni položaj. Brezplačna pravna pomoč predstavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva, kar je ustavna pravica, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi zmogla uresničevati. Gre tudi za uresničevanje načela enakosti in prizadevanje države, da s svojimi ukrepi razlikovanja med posamezniki omeji oziroma poskuša odpraviti. Pri tem želim zgolj pripomniti, da pa bo potrebno razmisliti o učinkovitejšem nadzoru nad zlorabami pomoči tudi na tem področju, saj zlorabe žal tudi obstajajo. Potrebno pa je zagotoviti enako kakovostno pomoč tistim najranljivejšim, ki pomoč zares potrebujejo, pa si je ne morejo privoščiti. Nekateri tudi ne v družinah, kjer sta na primer zaposlena oba starša, kar je izjemno zaskrbljujoče in nedopustno. Predlagane spremembe predvidevajo tudi, da nadomeščanje odvetnika po odvetniškem kandidatu ali odvetniškem pripravniku v zadevah zastopanja stranke po uradni dolžnosti ali odvetniškega pripravnika v primeru nudenja brezplačne pravne pomoči ni dopustno. Tukaj bo po mojem mnenju predviden razmislek in razprava, kar zadeva substitucije odvetniških kandidatov. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je rešitev, ki sledi načelu enakosti pred zakonom in načelu enakosti kakovostnega zastopanja v postopku, ustrezna. Strinjamo se s stališčem predlagatelja, da naj stranko, katere zastopanje plača država, zastopa strokovno usposobljena oseba, ki bo zmogla uresničevati temeljna pravna jamstva posebno ranljive stranke. Prav tako mora sistem strokovnjakom omogočiti primerno plačilo. Gre tudi za zaščito najbolj ranljivih skupin z upoštevanjem socialnega statusa ter tudi vidika nudenja kakovostne pravne pomoči. Zato bomo predlagano spremembo v Poslanski skupini Svoboda podprli. Gospod Jožef Lenart bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Pred nami je besedilo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu, ki smo ga vložili v zakonodajno proceduro v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Z novelo Zakona o odvetništvu v Slovenski demokratski stranki predlagamo odpravo polovičnega plačila odvetniških storitev v zadevah zastopanja po uradni dolžnosti in v zadevah brezplačne pravne pomoči. Zdajšnja ureditev namreč določa, da je odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, in odvetnik, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, upravičen do plačila za svoje delo zgolj v višini polovice zneska, ki bi mu sicer pripadal po odvetniški tarifi. Takšna ureditev je nepoštena. Poglavitne rešitve, ki jih prinaša novela Zakona o odvetništvu, so sledeče. Izenačenje plačila odvetnika, postavljenega po uradni dolžnosti, in odvetnika, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, z odvetnikom, ki prosto deluje na trgu, tako, da bo tudi za opravljanje teh storitev namesto polovice zneska upravičen do plačila celotnega zneska po odvetniški tarifi. Nadalje se rešuje odprava neenake obremenitve strank pri povračilu stroškov postopka, ki temelji na tem, ali ima nasprotnik brezplačno pravno pomoč ali ne. Nadomeščanje odvetnika po odvetniškem kandidatu ali odvetniškem pripravniku v zadevah zastopanja stranke po uradni dolžnosti ali odvetniškega pripravnika v primeru nudenja brezplačne pravne pomoči ni dopustno. Pri predlagani spremembi se izhaja iz stališča, da naj stranko, katere zastopanje plača država, zastopa strokovno najbolj usposobljena ki bo zmogla uresničevati temeljna pravna jamstva posebno ranljive stranke, na primer stranke, ki ima slab socialni položaj, ter postopka zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je predpisana zaporna kazen 30 let ali kazen dosmrtnega zapora, torej mu je odvzeta prostost. Ustrezen status osebe je ključno vodilo državi pri postavitvi zagovornika po uradni dolžnosti ali odvetnika pri izvajanju storitev brezplačne pravne pomoči, saj načeloma zagotavlja, da bodo strankine pravice v postopku ustrezno zaščitene. Ker gre za zaščito najbolj ranljivih skupin, je pomembno, da ima zagovornik dovolj izkušenj ter opravljen pravniški državni izpit, kar pa ne velja za odvetniškega pripravnika. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke nas veseli, da naš predlog podpira Odvetniška zbornica Slovenije. Po mnenju Odvetniške zbornice obstoječa ureditev ni pravična in poštena, še posebej gre v škodo socialno šibkih strank. Prejemniki brezplačne pomoči namreč niso upravičeni do odvetnika, ki bi bil plačan enako kot odvetnik nasprotne stranke, ki odvetnika plača sama. Velja se strinjati z mnenjem Odvetniške zbornice, da je s tem kršeno načelo enakega varstva pravic, kar pa se s to novelo sanira oziroma odpravlja. Prav tako tako je s to novelo udejanjeno načelo zagotavljanja kvalitetne pravne zaščite. Zaradi finančnih posledic, ki jih prinaša predlagana sprememba zakona in ki zadevajo državni proračun, se s prehodno določbo določa postopni dvig odstotka plačila odvetnika, postavljenega po uradni dolžnosti, in odvetnika, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči. Tako bo odvetnik v letu 2022 še vedno upravičen do plačila za svoje delo za storitev v višini 50 % zneska, ki bi mu pripadal po odvetniški tarifi, in v letu 2023 v višini 80 % zneska, ki bi mu pripadal po odvetniški tarifi. Omenjena ureditev bi tako stopila v veljavo s 1. januarjem 2024. Finančne posledice za proračun se ocenjujejo na okoli 7,9 milijona evrov. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu podprli.

Predlagatelj zakona izhaja s stališča, da naj stranko, katere zastopanje plača država, resnično zastopa strokovno usposobljena oseba, saj gre v tem primeru največkrat za zastopanje ranljivih oseb, torej ranljivih strank. Predlagana sprememba izenačuje plačilo odvetnika, postavljenega po uradni dolžnosti, in odvetnika, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, z odvetniki, ki delujejo na trgu. Predlagatelj zakona določa, da je odvetnik namesto polovice zneska upravičen do celotnega zneska po odvetniški tarifi. Predlog zakona o odvetništvu v zadevah zastopanja stranke po uradni dolžnosti oziroma nudenju brezplačne pravne pomoči zaostruje in ne dovoljuje nadomeščanja po

plača tako za zastopanje po uradni dolžnosti kot nudenje brezplačne pravne pomoči. Torej če upoštevamo načelo, da je treba delavca za dobro opravljeno delo našem predlogu, po našem videnju pravi pristop. Zaradi tega bomo v Novi Sloveniji tudi zakon podprli. In še zaradi nečesa. Gospodarske družbe, podjetniki, obrtniki, delavci in kmetje, družine in posamezniki danes vse bolj postajajo ujetniki birokratskih pravil, ki jim omogočajo urejanje pravnih zadev in otežujejo vsakdanje življenje. Uradni postopki, upravni in sodni, so posebej zapleteni, so predolgi in so tudi predragi. To pripomore k temu, da so pogosto v postopkih bolj uspešni posamezniki z dražjimi odvetniki, ki si jih šibkejši državljani ne morejo privoščiti, iskanje pravice na sodišču pa nikoli ne bi smelo biti odvisno od socialnega položaja stranke. Tudi zaradi tega bomo zakon v Novi Sloveniji podprli. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Vsi, prijavljeni k razpravi, so se odpovedali razpravi, zato prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja, če želita. Gospod Hoivik, izvolite. jaz še tale večer zaključil, ker se mi zdi, da čez minuto in pol zaključujemo z današnjim delom izredne seje. Na koncu dneva smo videli, da smo v Slovenski demokratski stranki res konstruktivna opozicija. V kar štirih točkah od 14 smo se nekako ujeli, smo se strinjali. Tudi v tej svobodi je to možno, tako da to me veseli, navdaja z optimizmom za prihodnje delo v tem državnem zboru. Kar se pa tiče te 14. točke po dnevnem redu danes, torej novele Zakona o odvetništvu, se mi zdi, da bomo za odvetnike naredili eno dobro delo, in predvsem, da bodo te storitve lahko bolj pravično plačane. Tako bomo tudi vnašali tisto znano ustavno določbo, da je res Slovenija pravna država. Zdaj pa upam, da bo podpredsednik za danes zaključil ta del. Hvala lepa.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 Vidim, da ni interesa, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. 6. 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prekinjam tudi 7. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri, 28. junija 2022, ob 9. uri. Hvala za konstruktivno sodelovanje in lahko noč. Hvala